Kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Raspravit ćemo - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 108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

Vlada u Sabor upućuje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Dopustite da u najkraćim crtama pojasnim razloge i pozadinu samih izmjena. Primarno, izmjene i dopune radimo u kontekstu direktive 122 koja je usvojena na razini Europske unije 2009. godine sa odgodnim rokom za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica na način da je 2011. godine istekao taj rok. Znači, u 2011. godini države članice su prenijele ovu direktivu u svoja nacionalna zakonodavstva. Radi se o Direktivi o zaštiti potrošača u odnosu na određene aspekte ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu, odnosno time share, o dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji kao i zamjeni. Navedena direktiva primarno je usmjerena na turistički sektor, odnosno na one pokretnine i nekretnine koje su u funkciji pružanja turističkih usluga što je naravno Hrvatskoj kao turističkoj zemlji od velikog interesa, a s obzirom da ovaj režim uvodimo po prvi put naravno da treba biti oprezan što se tiče zaštite potrošača, jasnog razgraničenja i definiranja svih prava i obveza prije, tijekom i nakon završetka ugovornog razdoblja. Ova direktiva predstavlja direktivu maksimalnog usklađenja, maksimalne harmonizacije što znači da se ne ide na najniži mogući ostvareni cilj u usklađivanju već je ta granica pomaknuta na maksimum preuzimanja poante direktive u nacionalna zakonodavstva kako bi se omogućilo da zaista standardi vrijede na razini apsolutno svih država članica. Isto tako, nova direktiva koju prenosimo u Zakon o zaštiti potrošača do 2011. godine kada je preuzeta uređivala je time share, odnosno vremensko ograničenje samo na nekretninama, međutim nova direktiva kako je mi sada prenosimo u prijedlog zakona mijenja koncept time sharea na način da time share sada se odnosi kako na nekretnine, dakle na apartmane, sobe za smještaj, tako i na pokretnine i tu primarno mislimo na kruzere, brodove, jahte i auto-kampere. Također direktivom, što prenosimo u nacionalno zakonodavstvo, uređuju se i dugotrajni turistički proizvodi kao što su discount holiday clubs, odnosno klubovi za odmor s popustom, dakle klubovi u kojima potrošači kao dugotrajni klijenti, kao dugotrajni klijenti upravo takvih klubova omogućuju kroz vremenski period značajne popuste. Još bih dodala tome da ovim izmjenama i dopunama uz dakle koncept time sharea kojeg se uvodi u ovaj prijedlog zakona, uvodimo i dodatnih novela, prijedloga novela, kao što su primjerice zabrana bilo kakvog plaćanja od strane potrošača za vrijeme onog razdoblja u kojem potrošač može ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, a spominjem ovim putem i novi način definiranja same dužine trajanja prava na jednostrani raskid ugovora. Tu su još dvije značajne izmjene. Prva se svakako odnosi na definiranje nadležnosti za provedbu i kontrolu provedbe ovog zakona koji je stavljen u potpunosti, u cijelosti za sve djelatnosti, za sve sektore u nadležnost Državnog inspektorata. smatramo da ova centralizacija kontrole same nadležnosti u provedbi bez obzira o kojoj djelatnosti i sektoru se radi će doprinijeti brzini postupka, odnosno i specijalizaciji samog Državnog inspektorata, ali isto tako pojednostavljeno rečeno omogućiti potrošačima da možda ne lutaju od institucije do institucije, da se ne dolazi do sukoba nadležnosti, odnosno da se ne prebacuje odgovornost sa institucije na instituciju. Tako da predlažemo da kompletna centralna nadležnost za provedbu ovog zakona bude u Državnom inspektoratu. kao zadnje ostavljam segment naplate opomena. Ono što predlažemo ovim izmjenama i dopunama u cilju zaštite potrošača, ne samo vizavi njihovih prava, već i vizavi njihovih ekonomskih prava kao i njihovog ekonomskog stanja jest ta da uvodimo moment u kojem opomene ukoliko ih potrošač dobije ne budu ukalkulirane u krajnji iznos duga koji potrošač duguje prema financijskoj instituciji, kartičarskoj kući, odnosno svim pružateljima usluga koji po osnovi duga šalju opomene potrošačima. Analizom, ali naravno i brojnim upitima pa i nezadovoljstvo u potrošača koji se redovito javljaju i obraćaju ministarstvu, organizirao se prošle godine jedan veliki okrugli stol sa regulatorima, sa pružateljima usluga, sa potrošačima u kojem je ocijenjeno da zapravo financijskog učinka odnosno razloga zašto naplaćivati opomene od 50, 100, 150, ponekad 200 kuna naprosto nema. Krajnjeg rješenja osim izmjenama, odnosno prijedlogom izmjena upravo ovog zakona nije bilo i stoga upravo ovim zakonom gdje je krajnji cilj zaštititi potrošača, dakle svakog od nas, stavljamo prijedlog na stol da te opomene kojih će biti i ukoliko budu ne budu naplative i ne budu obračunate u krajnji iznos duga. To naravno ne znači da i sa ovog mjesta ne naglasimo da se disciplina u plaćanju, poštivanje rokova plaćanja za isporučenu uslugu da se te discipline svi zajedno ne moramo pridržavati. Znamo koje su ročnosti plaćanja duga, znamo kojeg dana u mjesecu za koju uslugu se se ta usluga mora platiti. Dakle, ovo nije segment gdje nenaplaćenošću opomene mi na neki način negiramo samo postojanje duga, ovo je zapravo moment da ukoliko dođemo u zakašnjenje i primimo opomenu taj komad papira ne platimo iz nekog nekog razloga 100 ili 150 kuna, ali to naravno ne znači da svatko od nas odgovorno ne mora pratiti, dapače moramo pojačati disciplinu plaćanja svojih računa na ime usluge koja nam je izvršena i isporučena. Evo zahvaljujem još jedanput na pažnji, zahvaljujem i na raspravi koju su proveli nadležni odbori i naravno stojim vam na raspolaganju za sva moguća pitanja, pojašnjenja koja ćemo dati tijekom rasprave. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana zastupnica Mirela Holy. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, predstavnice Vlade. Na samom početku izlaganja o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača o kojem danas raspravljamo želim naglasiti da će Klub zastupnica i zastupnika SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Podsjećam da je Glavna skupština UN-a u svojoj Rezoluciji br. 39/248 iz daleke 1985. godine u dokumentu koji je poznat kao UN-ov vodič za potrošače definirala sljedeća univerzalna prava potrošača. Pravo na sigurnost roba i usluga, pravo na punu pravodobnu i istinitu informaciju, pravo na izbor proizvoda i usluga, pravo da se čuje glas potrošača, odnosno pravo na predstavljanje, pravo na zadovoljenje temeljnih životnih potreba, pravo na nadoknadu štete, pravo na zdrav okoliš i pravo na obrazovanje. Prava potrošača dubinski su isprepletena s mnogim temeljnim konstitutivnim ili ustavnim pravima svih građana i građanki te se razina demokratske razvijenosti nekog društva može lako mjeriti i s razinom prava koju u državi uživaju potrošači. A potrošači to smo svi mi, odnosno svi mi koji svakodnevno kupujemo robe i usluge na tržištu. I zbog toga su zakoni i podzakonski propisi kojima se štite prava potrošača iznimno važni, ali još važnija je njihova konkretna primjena. Naime, žalosna je činjenica da možemo imati najbolje i najkvalitetnije zakone i podzakonske propise no ukoliko se ti zakoni i podzakonski propisi ne provode u praksi i učinkovito ne štite potrošača od samovolje trgovaca pružatelja usluga i proizvođača onda ustvari nemamo ništa. U tom smislu u Klubu zastupnika i zastupnica SDP-a pozdravljamo donošenje ovog propisa, ali upozoravamo na nužnost učinkovite primjene i provedbe ovog iznimno važnog zakona. Svima je u Hrvatskoj dobro poznato da razina zaštite prava potrošača nije na visokoj razini. Svakodnevna su kršenja prava potrošača, a u klubu SDP-a smo sigurni da je svaka osoba u Hrvatskoj barem jednom na vlastitoj koži osjetila povredu svojih potrošačkih prava. Neke od povreda su gotovo pa normalne, "normalne" pod navodnicima. Preveliki računi za telekomunikacijske usluge koje moramo platiti kakvi god bili, a tek potom se žaliti, neodgovarajuća kvaliteta proizvoda u odnosu na sadržaj deklaracije, loše pružene usluge i Rijetko koja osoba koja se požali na povredu svog potrošačkog prava i dobije odgovarajuću zadovoljštinu. Nažalost još uvijek je u Hrvatskoj najlakši, najučinkovitiji i najkraći put za postizanje odgovarajuće nadoknade ili zadovoljštine prosljeđivanje priče medijima jer na to neodgovorni trgovci, proizvođači i davatelji usluga puno bolje reagiraju no na prosvjedne dopise nezadovoljnih kupaca ili korisnika na reklamacije pa čak i na sudske procese. A to nije situacija koja bi nas trebala veseliti. Naravno da ima i suprotnih slučajeva, slučajeva u kojima potrošači zloupotrebljavaju svoja zakonska prava te manipulacijama i zloupotrebama stječu korist koja im ustvari ne pripada, ali takvih je situacija ipak znatno manje no onih u kojima su povrijeđena prava potrošača. Današnja tržišna društva sve više postaju klijentocentrična te se odmiču od prethodnog organizacijski centričnog modela poslovanja. Veliki broj tvrtki naravno najviše zbog pritiska potrošačkih udruga i rasti svijesti o važnosti zaštite prava potrošača u javnosti danas svoje modele poslovanja bazira na odnosima s klijentima, odnosno korisnicima, komunikaciji s korisnicima i prilagođavanju svoje poslovne politike zahtjevima svojih korisnika jer primjenom takvog poslovnog modela nastoje aktivno raditi na podizanju zadovoljstva i zadržavanju korisnika ili klijenata. Taj se poslovni model zove customer relations menagament ili upravljanje odnosima s korisnicima i u širokoj je primjeni u razvijenom svijetu. Činjenica je da i mnoge hrvatske kompanije u posljednjih 10-ak godina slijede taj trend što je dovelo i do povećanja zaštite prava potrošača, ali država ne može prepustiti poboljšanje stanja ovog iznimno važnog područja dobroj volji i dugoročnim poslovnim interesima kompanija. Da bi država bila učinkovita u provedbi ovog važnog zakona i tako dovela do kvalitetne zaštite prava potrošača nužna je neselektivna, stroga i objektivna tržišna inspekcija te kvalitetan Državni inspektorat u cjelini. Inspekcija ne smije u provedbi ovog zakona raditi nikakve razlike između velikih i malih kompanija pa strogoću trenirati na malim igračima, a benevolentno gledati kroz prste velikim igračima jer je to u interesu države i stabilnosti ekonomije. Nažalost u proteklih nekoliko godina prečesto smo svjedočili takvim argumentacijama. Ovaj zakon donosi dvije ključne promjene. Prva se odnosi na europski kontekst, odnosno dovodi do usklađivanja hrvatskog sa zakonodavstvom EU, a druga se odnosi na domaći kontekst, odnosno suzbijanje zloupotreba instrumenta opomena za dospjela, a nenaplaćena potraživanja trgovaca ili pružatelja usluga. Zakon se usklađuje u siječnju 2009. godine usvojenom novom Direktivom 2008/122/EZ koja regulira zaštitu potrošača u odnosu na određene aspekte Ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu o dugoročnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i razmjeni, odnosno direktivi koja regulira prava korisnika time share turističkih kapaciteta. Neosporna je činjenica da je u Hrvatskoj, a očigledno i u Europi bilo mnogo netransparentnosti, nesigurnosti pa i zlouporabe ovakvog oblika turističkog konzumerizma pa je odlično da će ovim zakonom sada i u Hrvatskoj biti regulirani odnosi između korisnika i pružatelja time share usluga. Činjenica je da time share oblik turizma ima svojih prednosti, ali je isto tako činjenica da takav oblik turističke usluge može biti bremenit različitim zloupotrebama. Ovaj turistički proizvod se svodi na sljedeće korisnik kupuje udjel u apartmanu ili drugom turističkom pokretnom ili nepokretnom kapacitetu na način da postoje uvjetno rečeno vlasnik tog kapaciteta u određenom tjednu ili više tjedana u godini. U tom razdoblju korisnik se koristi tim turističkim kapacitetom kao vlasnik, ali je dužan plaćati troškove održavanja razmjerno udjelu, odnosno vremenskom razdoblju kojim raspolaže nad nekretninom. Iako članstvo u organizacijama koje okupljaju time share korisnike u okviru iste grupacije, pruža cijeli niz drugih mogućnosti od zamjene lokacije do povoljnih avio-karata i slično. Činjenica je da je ovaj oblik turističkih proizvoda bio predmet manipulacija, nerazumijevanja pa i zlouporaba. Često se npr. ovaj turistički proizvod promovirao kao ulaganje, što će ovim zakonom uskoro biti onemogućeno. Također, bit će uređeni sadržaji ugovora, te će se onemogućit avansno plaćanje, davanje jamstava i slično, što u svakom slučaju treba pozdraviti. U klubu SPD-a smo sigurno da će primjenom ovog zakona znatno biti unaprijeđena prava budućih time share korisnika što će onemogućiti lov u mutnom, strane različiti špekulanata. Korisnici time share kapaciteta u Hrvatskoj morat će poput svih drugih turista, domaćih ili stranih plaćati boravišnu pristojbu, ali neće pretpostavljamo biti obavezni plaćati poreze na nekretnine, za odmor, te komunalne naknade tijekom cijele godine kao što tokom cijele godine kao što to moraju činiti svi vlasnici vikendica u obalnom području. Uz paralelno plaćanje boravišnih pristojbi što predstavlja svojevrsno dvostruko oporezivanje. U tom će smislu, iako vlasnici udjela u nekretnini biti u povoljnijem položaju u odnosu na vlasnike kuća ili stanova za odmor u turističkoj općini ili gradu, ako i nisu smješteni objekti u smislu Zakona o boravišnoj pristojbi. U klubu SDP-a sa velikim zadovoljstvo pozdravljamo zabranu naplate opomena za dospjele nenaplaćena potraživanja trgovaca i pružatelja usluga, jer je u ovom području vladao kaos i nered, a trgovci i pružatelji usluga zloupotrebljavali su instrument opomene za lihvarsko iznuđivanje novca od potrošača. Iako ćemo u SDP-u uvijek inzistirati na podmirivanju svih računa, i obaveza, i striktnoj financijskoj disciplini. Nećemo dopustiti da se teška materijalna situacija u kojoj se nalaze mnogi građani i građanke Hrvatske zloupotrebljava te da na tuđoj nevolji profitiraju beskrupulozni trgovci i pružatelji usluga. Nadamo se da će i drugi klubovi zastupnika i zastupnica podržati donošenje ovog iznimno važnog zakona, kojim se u velikoj mjeri unaprjeđuju prava potrošača u Hrvatskoj, te da će izvršna vlast osigurati dosljedno poštivanje zakona. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a i uvaženi zastupnik Đuro Popijač.

gospođo zamjenice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Zakon o zaštiti potrošača jedan je od propisa kojim je započeo postupak implementacije smjernica Europske unije s područja zaštite potrošača u hrvatski pravni sustav kojim se preuzimaju europske norme ponašanja na tržištu. Kako u pogledu zaštite prava potrošača tako i same edukacije i informiranja potrošača. Donošenjem novog Zakona o zaštiti potrošača iz 2007. i dopunama iz 2009. godine hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti se uskladilo sa pravnom stečevinom Europske unije iz ovog područja. I ove izmjene također predstavljaju daljnje usklađivanje s direktivama Europske unije koje su u području time sharea stupile na snagu prije 2 godine. Iako ovaj vid turističke ponude još kod nas nije značajnije razvijen, implementacijom predmetne direktive očekuje se intenziviranje ove djelatnosti jer je Republika Hrvatska zaista poželjna destinacija za razvoj ovog vida turističke ponude. Upravo i zahvaljujući završetku pregovora i skorom ulasku u punopravno članstvo postajemo još atraktivnija destinacija, i važno je da se naša pravna regulativa u potpunosti harmonizira čime se jamči jednako postupanje trgovaca u svim državama članica što doprinosi pak i većoj pravnoj sigurnosti, kako potrošačima tako i trgovcima. Za naše tržište posebno je važno proširenje obuhvata na objekt tog turističkog proizvoda pored nekretnina i na različite pokretnine poput jahti, brodova, kruzera, auto-kampera i I to zaista, u ovom zakonu naravno nije ništa sporno. No, ono što je u javnosti izazvalo puno veću pozornost, vezano za ove izmjene zakona jest pitanje opomena koje trgovci šalju onima koji ne plaćaju svoje račune na vrijeme i zabrana naplaćivanja dostavljanja opomena. Po trgovcima naravno svi razumijemo što to znači. Bez sumnje javnosti, opće prihvatljiv prijedlog, jer je on i proizašao iz činjenice da se mnogobrojni građani putem udruga potrošača, Ministarstva gospodarstva i savjetovališta koje je to ministarstvo u našem mandatu organiziralo. Vrlo učestalo žale na takvo ponašanje učesnika u platnom prometu. Takvu praksu prvo su počeli uvoditi poslovne banke, i vrlo brzo i ostali sudionici su shvatili da se pogoršavanjem materijalnog statusa građana povećava broj onih koji ne mogu na vrijeme plaćati te svoje račune i da pored legitimnog prava da upozore svoje dužnike mogu i obilato zarađivati. Iako, se naravno ne može osporiti obveza i pravo da vjerovnici upozoravaju na dugovanje, da inzistiraju na naplati i da poduzimaju sve zakonite mjera za naplatu svojih potraživanja, pa i zaračunavanje objektivnog troška opomene. Ne može se tolerirati pretjerivanje i unošenje apsurda sa dodatno i zarađuju na ovom problemu. No, pored ovih za javnost svakako simpatičnih i prihvatljivih poteza Vlade, temeljno je pitanje kada će se Vlada zapravo početi baviti stvarnim problemima i kada će početi stvarati ekonomske preduvjete da bi građani imali s čime plaćati svoje račune. Svjedoci smo, naime, nažalost činjenice da se gospodarska situacija pogoršava, da su troškovi života porasli, da su računi za struju, plin, komunalne usluge, vodu kao i općenito sve nužne životne potrebe sve veći. A što je direktno rezultat rada ili nerada ove Vlade. I da ovakve pomalo populističke mjere neće pomoći građanima u pokrivanju sve većih životnih troškova. Pad društvenog proizvoda, pad potrošnje, rast nezaposlenosti, pad gospodarskih aktivnost, puno su veća prijetnja životnom standardu naših građana nego plaćanje opomene vjerovnicima. Hoće li biti posla, hoće li biti plaća iz kojih će se moći servisirati krediti, plaćati 30% veće račune za struju, ili 35% veće račune za plin, ovisi o uspješnosti hrvatskog gospodarstva. međutim kad smo evo već i kod računa za plin, za vodu pitanje zaštite potrošača je bila i obmana kada su se povećavali, kada jer je naravno manipulacijom informacija prešućeno da se uvela nova kategorija u računima za vodu i za plin. Recimo za plin fiksna naknada od mjesečnih 20,63 kune, što do sada nije bilo, za vodu 18,41 kunu, što nije bilo. I time se zaista učinila jedna prevara trebalo je reći naravno da plin neće poskupiti za 19, 20 ili 21%. Nisu znali zapravo ni reći na sjednici Vlade ni prvi potpredsjednik, a naročito predsjednik Vlade za koliko će zapravo poskupiti plin, a prešutili su činjenicu da se uvodi fiksna naknada od 20 kuna evo po današnjem nekom, informaciji koja je izašla u novinama za neke građane predstavlja i ukupno veći trošak nego njihova potrošnja. 20 kuna za plin je negdje oko 8, 9 kubika plina. Isto tako kod vode. To je pravo pitanje za zaštitu Udruge potrošača. Ali upravo iz svega što je ova Vlada i učinila u prvih 6 mjeseci može se na žalost zaključiti da nikad teže hrvatskom poduzetniku nije bilo poslovati. Nikada toliko grubih nasrtaja i prozivanja hrvatskog poduzetnika nije bilo i nikada se toliko antipoduzetničkih zakona u tako kratkom roku nije ni donijelo. I ne možemo naravno i niti očekivati od hrvatskog privatnog poduzetništva, od hrvatskog gospodarstva da krene naprijed. Rezultate takve politike već su i vidljivi. Gubitak motivacije hrvatskog privatnog sektora da investira, da ulazi u nove projekte, da otvara nova radna mjesta i sumana gospodarska jesen već se nazire. A evo i podaci zadnji o padu potrošnje i za peti mjeseci u odnosu na godišnjoj razini u odnosu na prošlu godinu za 4,4% dakle potvrđuje dodatno ove tvrdnje. Pa stoga ovakovi i na oko simpatični potezi Vlade ne mogu prikriti opću činjenicu da se gospodarski oporavak ne nazire, da se u realnom sektoru gube radna mjesta i da će se računi bez obzira s opomenama ili bez sve teže plaćati. Hvala lijepo.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra sa suradnicama, kolegice i kolege. Dakle, Klub Hrvatske narodne stranke podržat će Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Treba još jedanput ponoviti razlozi su donošenja zakona dodatno usklađenje s pravnom stečevinom Europske unije iz ovog područja kao i uređivanje jednog od vrlo važnih pitanja s kojima su se potrošači u posljednje dvije godine vrlo često javljali resornom ministarstvu koje nije do tada riješilo po pitanju opomena. Ovaj prijedlog zakona naravno usklađuje se sa Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od siječnja o zaštiti potrošača u odnosu na određene aspekte Ugovora o pravu na vremensko ograničenu uporabu tzv. timeshare o dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni. Ova Vlada vrlo brzo i ekspeditivno reagira i rješava nešto što se kao što se vidi moglo riješiti prije, pa onda govora o ekspeditivnosti i pristupu u odnosu što za potrošače, poduzetnike vidi se da je vrlo, vrlo ekspeditivna a što se tiče rasprave mog prethodnika po pitanju stimulacija i odnosa prema poduzetnicima sasvim je jasno da je ova Vlada u šest mjeseci sigurno napravila puno više nego zadnja u četiri godine. To da bude jasno svima. Budući da predmetna direktiva ima za zadaću osnažiti pravnu sigurnost potrošača kod sklapanja ovih ugovora. Slijedom toga, implementacijom iste u hrvatsko zakonodavstvo donosi se nekoliko značajnih novina koje želim u ime kluba HNS-a istaknuti. Prvenstveno ova direktiva predstavlja direktivu maksimalne harmonizacije čime se jamči jednako postupanje trgovaca u svim državama članicama što doprinosi većoj pravnoj zaštiti kako potrošača tako i trgovaca na cijelom zajedničkom tržištu i to je ne samo za potrošače nego i za trgovce u Hrvatskoj izuzetno bitno. Timeshare, odnosno vremenski ograničena uporaba do sada su se odnosili isključivo na nekretnine, na primjer apartmane, sobe za smještaj itd. A donošenje ovog zakona odnosit će se i na pokretnine, kruzere, brodove, jahte, auto kampere kao i na dugotrajne turističke proizvode odnosno potrošačima će se omogućiti značajni popusti prilikom korištenja turističkih usluga kao i na ugovore o zamjeni ili ugovore o ponovnoj prodaji timesharea odnosno dugotrajnog turističkog proizvoda. Kako bi se osigurala transparentnost i usporedivost podataka u timeshareu kao i dugotrajnom turističkom proizvodu trgovac je dužan dostaviti potrošaču prije zaključivanja ugovora sve potpune informacije i obavijesti koje su potrebne potrošaču da bi mogao donijeti odluku o potpisivanju predmetnog ugovora. Informacija i transparentnost ključ je rada i ove Vlade. Također, trgovac je dužan informirati potrošače o pravu na jednostrani raskid ugovora i rokovima u kojima potrošač to može učiniti. Nadalje, ovim prijedlogom zakona zabranjuje se da trgovac traži bilo kakvo plaćanje od strane potrošača za vrijeme trajanja prava na jednostrani raskid ugovora. Za kršenje ovih odredbi od strane trgovaca propisane su značajne novčane kazne od iznosa od 10 do 100000 kuna. Iako u Republici Hrvatskoj još uvijek nije u dovoljnoj mjeri razvijena ovakva poslovna djelatnost implementacijom predmetne direktive očekuje se intenziviranje ove djelatnosti s obzirom da je Republika Hrvatska turistička zemlja s velikim potencijalom koji teži dobrom pozicioniranju svim vidovima turizma na europskom tržištu. Ovo je jedna velika poruka i poziv i turistima i ulagačima u Hrvatskoj, jer ovom implementacijom štitimo potrošače, štitimo korisnike, a znamo u onom trgovačkom uvijek je kupac u pravu. Isto tako, kroz ove izmjene i dopune potrebno je urediti jedan od najučestalijih problema s kojim se potrošači svakodnevno susreću, a odnosi se na naplatu opomena za dospjela a ne naplaćena potraživanja. Ekonomska kriza, recesija, visoka stopa nezaposlenosti i prezaduženosti imali su značajnog utjecaja na pravovremeno izvršavanje novčanih obaveza potrošača. Velik broj potrošača ne svojom voljom doveden je u situaciju da nije u mogućnosti na vrijeme ispoštivati svoje obaveze. S druge strane u nastojanju da naplate svoja potraživanja kako bi osigurali nesmetano daljnje poslovanje trgovci dostavljaju potrošačima opomene nerijetko vrlo visokih iznosa primjerice od 20 do čak 300 kuna. Neki trgovci opominju potrošače i nekoliko puta mjesečno, a što dodatno multiplicira troškove potrošača. Ovakva postupanja trgovaca ne bi bila sporna ukoliko ne bi prouzrokovala znatne dodatne troškove potrošačima koji su ionako već prezaduženi i nisu u mogućnosti podmiriti osnovno potraživanje. Velik broj potrošača kroz svoje pritužbe kao i udruge za zaštitu potrošača iskazale su veliko nezadovoljstvo ovakvim postupanjem trgovaca i traže primjerenu zaštitu svojih prava činjenica da neujednačeni i ponekad vrlo visoki iznosi opomena od strane trgovaca prilikom naplate potraživanja dovode do situacije da su potrošači osim postojećeg dugovanja i zateznih kamata opterećeni i iznosima opomena što dodatno povećava njihovu zaduženost ukazuje na nužnost uređenja ovoga područja. U tom smislu a uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju te sagledavajući činjenicu da se dospjela potraživanja moraju naplatiti, predlaže se da se ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, trgovci bez naknade dostavljaju potrošačima opomene radi naplate dospjelih potraživanja. Ovakvim rješenjem nastojala bi se postići potrebna ravnoteža u smislu da trgovac ostvari naplatu svog potraživanja što je preduvjet za njegovo daljnje nesmetano poslovanje ali bez dodatnog opterećenja potrošača. zakon ovaj prijedlog zakona donosi izmjenu vezano za nadzor nad njegovom provedbom. Naime, propisano je da će nadzor nad provedbom vršiti isključivo Državni inspektorat, a što bi trebalo doprinijeti učinkovitoj zaštiti potrošačkih prava. Važeći zakon zajedno sa predloženim izmjenama i dopunama doprinijet će višoj razini zaštiti potrošačkih prava u RH a što je jedan od temelja uređenog tržišta i jamstvo za ostvarenje boljih gospodarskih učinaka i cjelokupnog razvoja gospodarstva. Uređeno društvo uređeno prema potrošačima, stimulativno prema poduzetnicima to je politika ove Vlade. Hvala lijepa. Hvala vama. Stavove kluba HDSSB-a približit će nam poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. I sinoć i jutros sam čitao ovaj zakonski prijedlog koji nosi oznaku E dakle europski i oznaku 108 poput naše slavne 108. Brodske brigade i nisam u tekstu koji je priložen koji je nama zastupnicima dostavljen gotovo našao riječ banka. Trgovci i trgovci i sve ono što se odnosi na turizam na nekretnine, time share kako reče kolegica Holy i moj prethodnik prije mog izlaganja, dakle riječ banka nisam pronašao. Nadalje, kaže se da je ovo europski zakon i uvažavamo pravne stečevine EU. Pa se Pa se onda u uvodu ovoga teksta zakonskog prijedloga spominju i nabrajaju direktive. Kolegica Holy je spomenula Rezoluciju UN-a iz 1987.godine br. 37 ali ali u ovom tekstu se to ne spominje i spominju se Direktive Vijeća Europe iz '85., '93., '97., '98.godine 2002., 2005., 2008.godine dakle zadnja posljednja direktiva je iz 2008.godine. sada je 2012. mi smo proveli pretpristupne pregovore … ali ove ali ove direktive tek sada imamo na raspravu u Hrvatskom saboru. Pa se pitam kako to da su ove direktive završno sa 2008.godinom u EU donešene, a mi ih tek 4 godine usvajamo nakon toga. Jeli 4 godine i dat nekakvo vremensko razdoblje da banke koje se ne spominju izrijekom u ovom tekstu rade to što rade građanima RH, da rade bankarski mobing. Ono što se događalo sa švicarcima i prijevarom u svezi švicarskog franka to je također bankarski mobing nad građanima RH a da svi to u vlasti šutke gledaju i promatraju, a postoji europski zakon i direktive već 4 godine. ali Hrvatska ih ne primjenjuje nego su se sada dosjetili. Pa je to jedan kako netko reče simpatičan prijedlog Vlade za određenim da ne kažem mrvicama koje će eto pomoći građanima. Istovremeno kako je već netko i naveo ovdje ona fiksna naknada za plin, struju, vodu se povećava potiho, potiho da se to zapravo u računu tako reći skoro i ne vidi ali vide, netko vidi jel. Pa je to zapravo mobing ne znam koga, trgovca, banke ili Vlade i države RH nad svojim građanima. Ovo su zaista određene krpice iako kada gledamo te bankarske opomene koje sada naplaćuju različito dakle postoji meni opomena i to različitih od banke do banke, pa kaže jedna od naših, neću imenovati banku da joj ne pravim reklamu ili antireklamu, kaže ovako: "Klijenti se opominju tek 15 dana od nastanka duga pri otplati kredite. Opomena se naplaćuje 50 kuna. Ako dug ne bude podmiren za 25 dana, slijedi druga opomena koja košta 100 kuna". No, kada su to je jedna stavka u jelovniku. Kada je drugi drugi meni u pitanju onda je to prekoračenje dopuštenog limita u banci koji se drugačije naplaćuje on košta 30 kuna, a dakle prva opomena zbog prekoračenja limita, a druga je 50 kuna. A opomena pred utuženje ili tužbu je 100 kuna. E sada u ovom zakonskom prijedlogu u kojem se spominju i 99% teksta se odnosi na time share dakle vremenski ograničenu upotrebu i ugovore u svezi korištenja nekretnina, a sada i pokretnina u turističkim objektima, plovilima, na jahtama itd,. eto provukla se evo i ova zapravo za građane RH puno važnija tema, a to je cijena opomena koje nam banke svakodnevno šalju. Evo i sam sam dobio obavijest da s obzirom da nisam imao ni primitaka, ni izdataka sa svog tekućeg računa sam dužan 50 kuna jer eto oni prate moj račun pa sam dobio negativnih 50 kuna valjda što vode moj račun tamo što postoji u banci ja ne znam, upravo tako, tako je objašnjenje iz banke. Išao sam pitati zašto sam u dugu 50 kuna, pa zato što niste ništa ni uplatili ni isplatili, ali račun vaš stoji u banci i on košta 50 kuna. 50 kuna. To je jedan od primjera ovako ono što je dopušteno, što HNB nije propisala komercijalnim bankama, a ima pravo na to i da se odredi načine poslovanja i tih banaka. Hoćemo reći sad trgovaca, one su valjda trgovci novcem, kako bi drugačije shvatio jer se ovdje isključivo u ovome objašnjenju pojmova vezanih uz ovaj zakon spominju isključivo trgovci, pa valjda trgovci novcem su banke, ne znam kako bi drugačije ih svrstao. U svakom slučaju, s obzirom da ovo da ovo ide u prilog građanima i nekakvoj karti i pravednosti kako netko reče i s obzirom da je dakle u prilog građanima i s obzirom da je to jedan da kažem zakon koji bar u tim mrvicama pripomaže građanima Republike Hrvatske ni klub HDSSB-a neće biti protiv ovog zakonskog prijedloga nego će glasati za. Hvala lijepo. Hvala vama. Poštovani zastupnik Srđan Gjurković smatra da je izrečen nekakav netočni navod koji je potrebno momentalno ispraviti. **Gjurković, Srđan (HNS)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Točno, cijela rasprava je u biti jedan netočan navod. Banke u ovom slučaju su trgovci u ovome zakonu te banke neće moći naplaćivat opomene. Onaj prihoda od cca 3,5 milijarde kuna koji su ostvarili temeljem raznih ili ili opomena, naknada itd., negdje 3 do 6% je vezano za opomene. Ovim zakonom, izmjenama zakona neće moći više naplaćivati opomene od strane korisnika odnosno potrošača. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Mislim da će nešto slično objasniti sada i zamjenica ministra gospodarstva gospođa Tamara Obradović Mazal.

trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao itd. Međutim, možda nam evo u ovom trenutku definiranja pojma samog trgovca, pozivam se i na Zakon o trgovačkim društvima koje trgovca odnosno trgovačko društvo, bez obzira o kojoj djelatnosti se radi, znači gospodarska ili neka druga, trgovačko društvo je trgovac. Trgovačka društva su dionička društva, trgovačka društva su jtd-ovi, ograničenom odgovornošću. krovni zakon, Zakon o trgovačkim društvima definira banku kao trgovca. Evo nadam se da to pomaže. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Za što se vi sad prijavljujete stidljivo ovako?

da sam ja izrekao, pardon ja sam izrijekom rekao da nema nigdje izrijekom navedeno banka ni banke. **Stazić, Nenad (SDP)** Nikakav navod vi niste ispravili.

da je jasno na što se zakon odnosi i koga obavezuje, pa to nam je cilj ovdje. Nastavljamo raspravu po klubovima pa će stavove kluba SDSS-a predstaviti poštovani Milorad Pupovac.

smatra da je konačno došlo vrijeme da se počne efikasnije djelovati u cilju zaštite najvećeg izvora prihoda u današnjoj ekonomiji, a to su potrošači. U zemlji kao što je naša u kojoj se sve manje zarađuje na radu i na onima koji rade jer rada ima sve manje, a sve više se zarađuje na želucu, sve više se zarađuje na tijelu, dakle na hrani, na odjeći, na lijekovima i naravno na novcu koji je za to neophodan, a koji se ne zarađuje nego se nažalost posuđuje. U tom smislu odluka Vlade da počne uvoditi reda u ovom područje smatramo da je iznimno značajna i iznimno dobrodošla, ali isto tako nadamo se da je ova odluka tek prvi korak U tom smislu odluka Vlade koja je najavljena još prije nekoliko tjedana, a sada je oblikovana u izričaju ovoga zakona da se oduzme pravo naplaćivanja opomena za nenaplaćena dugovanja je značajna mjera u pogledu zaštite potrošača. Jer doista, mi smo svjedoci da najrazličitije ne samo banke ali i banke, ne samo telekomi nego i neka javna poduzeća naplaćuju na različite načine kroz sistem opomena i prikupljaju značajne novce i pri tome naravno prihoduju nešto što nisu zaradili, prihoduju nešto u okolnostima u kojima oni imaju punu zaštitu financijske sigurnosti, proširenu na one koji nemaju nikakvu zaštitu u financijskoj sigurnosti. I zato je ovaj prvi korak da se onemogući naplata opomena po našem mišljenju iznimno značajna. Što se tiče direktiva, ali prije nego što pređem na direktive rekao bih još nešto, sistem naplate kroz opomene koji je po nekim procjenama omogućavao prihode od nekoliko milijardi kuna godišnje samo je jedan od načina kako se zapravo zakida i uzima od potrošača. Mislim da je iznimno važno da se počne voditi još efikasnija kontrola kvalitete proizvoda, kvalitete proizvoda koji dospijevaju na police trgovina, kvalitete proizvoda koji dospijevaju u različite trgovačke kuće i trgovačke lance jer je tu zapravo jedan od glavnih oblika zakidanja potrošača i na cijenama, ali isto tako nerijetko i na zdravlju. I moje je mišljenje da ako već država mora uvoditi poreze da bi konsolidirala fiskalnu fiskalnu politiku vlastitu onda isto tako mislim da je vrijeme da država počne uvoditi reda prema onima koji u okolnostima kada se ne može zaraditi na drugi način onda zarađuju na onima, na hrani, na odjeći, na lijekovima, na onome što ljudi moraju imati. I mislim da bi Državni inspektorat, mislim da bi Ministarstvo gospodarstva i druga ministarstva u čijem je to resoru morala posebnu pažnju posvetiti pitanju kvalitete hrane. I naravno posebno bi se morala posvetiti pažnja deklaracijama u vezi sa kvalitetom hrane i izvorima odakle hrana dolazi. Još jednu stvar koju bih htio spomenuti jeste pitanje oglašavanja. Po mojem mišljenju oglašavanje mora biti bolje regulirano u našem zakonodavstvu nego što je regulirano. I kao što su trgovci i drugi nastojali kroz sistem opomena doći do novca tako da mislim i da država treba doći do novca tako što će razmotriti mehanizme i načine oporezivanja u oglašavanju. I mislim da je to sasvim legitimno i mislim da je u funkciji zaštite potrošača s jedne strane, a s druge strane mi smo svjedoci da se pronalaze najrazličitiji načini sistema oglašavanja koji u bitnom smislu riječi zapravo postaju dominantniji i puno važniji negoli što je npr. medijska sloboda i medijski prostor. Ta vrsta transformacije naših novina, naših televizija u kojima ne samo druga i treća stranica više ne služe zato da se objave vijesti nego zato da se objavi objavi fotografija jeftinog krmenadla ili fotografija jeftinoga luka pa mislim da zavređuje apsolutno pažnju regulatora. Što se tiče direktiva, nemamo što dodati tim direktivama osim što smatramo da će zahvaljujući tim direktivama potrošači kod nas doista biti znatno sigurniji nego što su dosada. Ono što bih rekao u vezi sa tekstom ovoga prijedloga zakona u kojem se prenose odredbe direktiva u sam Zakon o zaštiti potrošača, a koji je izazvao određeni interes na na Odboru za Ustav i Poslovnik ovdje bih htio iskoristiti priliku i htio bih skrenuti pažnju da oni koji su smatrali da tekst sadrži isuviše engleskih izraza, posebno izraza kao što je time sharing i koji su smatrali da bi tekst trebalo osloboditi od tuđica ja isto smatram da treba voditi računa o tome da u našem jeziku, a posebno u zakonskim tekstovima nema nepotrebnih tuđica, međutim u ovom slučaju te tuđice su neophodne zbog toga što je naša prevedenica opisna i sadrži više od 6, 7 riječi. Ali isto tako slobodan sam predlagateljima zakona predložiti da svugdje ondje gdje nema potrebe da stoji time sharing da se to briše. Prema tome, dovoljno je da se navede dva ili tri puta, jedanput u pojmovniku, odnosno u terminima, drugi puta u osnovnim mjestima gdje se spominje u tekstu i nakon toga nema potrebe da se više ponavlja. Tako da mislim da nećete napraviti nikakvu štetu što se tiče nejasnoće teksta ukoliko izbrišete time sharing na svim mjestima na kojima ste ga naveli, a ostavite ga na dva ili tri mjesta gdje je potrebno da se objasni zapravo o čemu se radi.

sa zaključkom da ćemo mi zakon podržati, sa zaključkom da vas ohrabrujemo da i dalje radite, iznalazite mehanizme kako da država bude jača u zaštiti potrošača jer naše uzdanje u to da će to uraditi udruge civilnoga društva, da će to uraditi različite udruge potrošača To je šuplja priča kao što udruge za zaštitu ljudskih ili drugih prava ne mogu učiniti ono što može učiniti država koliko god mogle biti korisne tako isto vrijedi i za zaštitu potrošača. Uključuju zaštite potrošača, to je još eklatantnije jer se bojimo da udruge potrošača zapravo mogu vrlo lako postati plijen moćnih organizacija onih koji zapravo žive od zarade na potrošačima. Hvala. Hvala lijepa. Neki netočan navod želi sada ispraviti uvaženi Dujomir Marasović. Pa da čujemo što je to bilo netočno. želim ispraviti netočan navod gospodina kolege Pupovca koji je rekao da je ovaj prijedlog Vladin da se više ne plaćaju te opomene, da se ne smiju slati opomene da je to značajno za zaštitu potrošača i da je to značajna mjera za zaštitu potrošača i značajna mjera za zaštitu standarda potrošača. Taj navod, po mom mišljenju, nije točan. Ova mjera je beznačajna i on je, ova mjera je običan, po mom mišljenju, demagoški trik, psihološki trik skovan u kovačnici vladajuće većine da bi se anuliralo veliki pad standarda i veliki pritisak na potrošače poskupljenjima struje i onim izjavama u smislu neka manje telefoniraju pa će lakše platit struju. Kolega Marasoviću vi i sami znate da niste ispravili navod nego jedan politički stav. Vi se možete javiti za raspravu, možete 10 minuta govoriti o tome što vi mislite o Pupovcu. Ali nemojte se javljati **Marasović, točno netočan navod. Ja smatram da je ovaj navod netočan. I ne znam je **Stazić, Nenad (SDP)** Niste ispravili netočan navod, niste ispravili ništa. I molim vas držite se Poslovnika. Nastavljamo raspravu po klubovima i sada ćemo čuti što Hrvatski laburisti misle o prijedlogu ovog zakona. Pozivam za govornicu poštovanu Nansi Tireli. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra sa suradnicama, kolegice i kolege. Evo sa zadovoljstvom pozdravljamo ove izmjene Zakona o zaštiti potrošača i samo mogu reći konačno da smo dočekali i ovo, ali moram isto tako pitati i postavit si pitanje, zašto nam je trebalo toliko vremena?

naplate opomena radili i rješavali taj problem u Hrvatskoj, izgleda isključivo udruge. Iako smo imali kako sam navela puno subjekata kojima je to bilo, ne samo u opisu radnog posla nego njihov temeljni posao. Jedna je udruga u Hrvatskoj za promicanje potrošačkih prava pokrenula prema Ustavnom sudu i poslala prijedlog ocjene ustavnosti, naplaćivanja opomena. Neću spominjat nikoga, reći ću trgovačkih društava, svi točno znamo tko je sve opomene naplaćivao i svatko od nas zna kome smo platili. Pa bez obzira kako ta trgovačka društva nazivali, da li poimenično ili ih generalizirali. Dakle, sprovodimo akcijske planove, nacionalne strategije i samo na kraju moramo reć, neka oni koji rade u tim vladinim uredima, agencijama, odjelima opravdaju tu svoju temeljnu svrhu. Ovo je zasigurno kao što smo čuli samo jedan mali djelić problema što se tiče zaštite potrošača. Jedan od gorućih, mislim da jeste i kontrola kakvoće proizvoda, pogotovo hrane i to pogotovo one uvozne hrane, temeljem toga i kontrola ispisanih deklaracija npr. To što imamo u europskim deklaracijama konačno bi trebalo početi sprovoditi čim prije jer stvarno je vrijeme. Evo, samo toliko i stvarno još jedanput zahvale, i čestitke na ovom donošenju zakona. Hvala lijepa. Stavove nezavisne liste Ivana Grubišića predstavit će sam uvaženi Ivan Grubišić.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolege i kolegice. U ime kluba nezavisnih zastupnika reći ću par riječi o prijedlogu ovog Zakona o zaštiti potrošača kao i o samom radu Sabora u kojem ne vidim ako ovako nastavimo pojedinačne rasprave i neka poboljšanja ne vidim izlazak iz sveopće krize u kojoj se naše društvo nalazi. Naime, zaštita potrošača sigurno je zaštita građana. Sad mi tu dijelimo građane na potrošače, na pacijente, na ovo, na ono, raspravljamo pojedinačno ali te pojedinačne rasprave neće doprinijeti korijenitim promjenama koje su potrebne Hrvatskoj. Stoga mislim da se više gubi vrijeme i neka dokazivanja nepotrebna nego što ćemo zaista zaštititi potrošača, odnosno građanina. Pribjegavanje osnivanju agencija, povjerenstava i sve ali bi da se odgode rješenja ili da se ne donesu prava rješenja, a to sve skupo košta kao i uspostava pravobranitelja raznih kategorija ugroženih, a što samo ukazuje da ne funkcionira pravna država nisu nam bitnije promijenile stvari. Ovdje se radi o jednakosti i zaštiti pravne države, pravnih stečevina i na tom mora Sabor inzistirati. Mi ćemo podržati onoliko koliko doprinosi pojedini prijedlog zakona općem dobru i zaštitu pojedinačnih prava pojedinca, pojedinca, ali se ne slažemo sa razbijanjem glavnih tema na sporedne teme i na više tema. Dobiva se onda dojam velikog rada ili napretka, ali u stvari sve stoji na mjestu. Korjenite promjene su potrebne u tri sfere hrvatskog društva. To su promjene u vođenju same politike, da se dogodi politika, a ne politikanstvo. Potrebne su strukturalne promjene u načinu organiziranja Hrvatske i potrebno je donošenje nacionalnog razvojnog projekta Hrvatske kroz 15 do 20 godina, a ja bih želio da Hrvatski sabor bude nositelj tog projekta, da ga naruči i da onda počnemo u realizaciji tog projekta koji bi bio kad ga Sabor izglasa i prođe provjeru bio obvezatan za sve Vlade koje na sljedećim izborima dobiju povjerenje građana. Da bi se provele te korjenite promjene bojim se da i ono što nam se i sad događa u razgovoru Vlade i sindikata nikako da se slože i smatram da svatko od njih ima pravo bez uvođenja tzv. izvanrednog stanja suspendiranja određenih prava da bi ponovno legalizirali ta prava bez tog uvođenja izvanrednog stanja bojim se, dakle nije to vojska, nije to izlazak na ulice. To je donesen projekt razvoja kojega treba realizirati treba onda to tzv. izvanredno stanje da se on realizira i da počnemo iz početka. U tome nam neće pomoći Europska zajednica. To ćemo morati rješavati sami

Hrvatskog sabora je samo bog. To je parola koja po mom mišljenju ne znači ništa. Iznad Sabora su oni koji su nas birali a to su hrvatski birači. Oni su oni koji određuju i koji će na izborima to presuditi. Zato bih volio da radimo tako da se iz krize izađe, da se složimo, da budemo stvarno zastupnici hrvatskih birača i da u duhu tih birača radimo u ovom Saboru. ovaj Zakon o zaštiti potrošača shvaćam ga u širem kontekstu zaštite samih građana i u tom smislu ćemo ga podržati da zaštitimo od raznih lobija lobija prvenstveno ne institucija same države toliko koliko od raznih lobija koji su moćniji i organiziraniji od same države. Tu moramo reći dosta je. Hvala lijepo. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, pa riječ dajem poštovanoj kolegici Ingrid Atničević Marinović koja se prva prijavila za raspravu. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice kolegice i kolege. Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača želi se ispraviti ne jedna nepravda, nego jedna velika prije svega nezakonitost. Proizvođača na žalost ima malo, ali potrošači smo svi. I bez obzira koliko evo i kad se donosio prvi put Zakon o zaštiti potrošača što je bio sasvim nešto novo u našoj zemlji. Isto tako, inkorporirajući vremenom i mnoge Konvencije o zaštiti potrošača ali činjenica ostaje neosporna da potrošače i dan danas guli tko stigne i kako god stigne. Postavlja se pitanje, dakle najviše u javnosti i to već dugi niz godina, postavlja se pitanja i velika uznemirenost upravo jer građani znaju da nam se nešto naplaćuje što ne treba naplaćivati a to su opomene. Kako se mnogi računi neredovito zbog krize ne isplaćuju to se onda netko dosjetio da bude revan upravo u slanju opomena. Postavlja se pitanje također što se čekalo sve ove godine kada se znalo za taj problem, kad su građani na to upozoravali izravno ili putem svojih potrošačkih udruga. Međutim, vlast je do sad do, stara vlast je to tolerirala. Naime, evo postoje podaci da su mnogi trgovci, javna poduzeća, tele operateri i banke svoje opomene naplaćivati od 20 pa čak do 300 kuna. Nije bio rijedak slučaj da se u jednom mjesecu pošalje više opomena ili čak u nekoliko dana. Dakle, u vrlo kratkom vremenskom razmaku. Također je bilo napomenuto evo i danas ponovo iako su o tome mediji izvješćivali, da same banke su na različitim opomenama naplatile preko 3 milijarde kuna. Dakle, sve se to radilo zato što su oni to mogli raditi. Najveći cinizam upravo od same banke, odnosno Hrvatske udruge banaka je bio upravo taj nakon najave vlasti da će ukinuti i izrijekom, zakonom ovakvim zabraniti naplaćivanje opomena slijedio je njihov odgovor da je to za samu dobrobit dužnika slanje opomena. Da i u to sigurno treba vjerovati. Slanje opomena je sigurno u interesu dužnika, ali ne i naplata takva. Ja ću samo napomenuti da se mi ne nalazimo u nekakvom do sada se nismo nalazili u nekakvom zrakopraznom prostoru gdje to nije bilo regulirano. Dapače, to je regulirano u našem naj, jednom od temeljnih naših zakona, u Kaznenom zakonu u članku 350. koji poznaje kazneno djelo protuzakonite naplate i isplate. Naravno banke se nisu ja ne znam da li postoji i jedan slučaj, možda čisto zabunom ali minoran da bi one izvršile protuzakonitu isplatu. Ali protuzakonite naplate bilo je i previše, prema tome Radi se o kaznenom djelu. Ono glasi: "Službena ili odgovorna osoba koja od nekog naplati nešto što nije dužan platiti ili naplati više nego što je dužan platiti kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine". Prema tome, ovo je bilo kriminalno ponašanje, ne samo protupravno jer se radi o nekakvom prekršaju, a banke kažu da je to dobar običaj jer za njih očito postoji samo Zakon o bankama. Njih ne zanima ni Zakon o kaznenom postupku postupku gdje se ignoriranju i gdje su se stubokom bili gdje su se bili zaista upotrijebili sve svoje snage da u Zakonu o kaznenom postupku se relativizira bankarska tajna, dakle ostali zakoni očito za njih ne vrijede. I vlast dosadašnja je to tolerirala. Zbog čega? Prema tome evo ja predlažem jer je to i zakonska obveza da se sva ta naplata koja je protuzakonito izvršena naplati prisilnim putem u državni proračun i vrati uz kamate onima kojima je na protupravni način oduzeta. To je jedini ispravan put. Žalosno je na kraju krajeva da mi moramo u posebnom ovakvom zakonu posebno isticati da naplata opomena nije dozvoljena. Evo podržavajući ovaj prijedlog zakona u izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača predlažem jednako tako da država smogne snage da prisili one koji su protupravno naplaćivali da se to vrati, a ondje gdje nije nastupila zastara da se kazneno progone. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Na ovo izlaganje replikom ustaje Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Ingrid s vama se slažem u potpunosti sa vašom raspravom. Dakle, i sam sa postavio pitanje što se čekalo sa donošenjem ovog zakona, a već i postoji onaj Kazneni zakon o kojem ste govorili. Znamo da je tri milijarde kuna naplaćeno u svezi opomena građanima, međutim izražavam jednu bojazan. Naime, vi znate kao i svi mi da prilikom poreza i nekakvog kredita imate naknadu za obradu kredita. Neće li preventivno banke u tu nekakvu naknadu za obradu kredita uvrstiti preventivno možda i ovaj dio pa će ona biti veća nego što je do sada bila, a to je potpuno dopušteno zakonski. I šta ćemo onda? Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Josip Benčić. **Benčić, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra sa suradnicom, štovane kolegice i kolege. Rijetko koji zakon nas se toliko osobno tiče kao Zakon o zaštiti potrošača što je rekao u jednom trenutku uvaženi kolega Grubišić. On se slobodno mogao zvati i zakon o zaštiti građana jer se mi svakodnevno susrećemo s jednim oblikom dakle ili idemo u dućan pa tamo kupujemo nešto, netko na pruža neke usluge, netko nam naplaćuje komunalne usluge, netko nam u poštanske sandučiće baci propagandni materijal tako da se svakodnevno susrećemo s ovim zakonom. Evo ja ću samo jednu crticu podvući. Danas sam pročitao da je Udruga potrošača Franak podignula kolektivnu tužbu protiv 8 banaka štiteći štediše koji štede još uvijek i otplaćuju kredite u švicarskim francima upravo zahvaljujući ovom zakonu. Dakle to je isto jedna crtica koliko je taj Zakon o zaštiti potrošača važan. Ove izmjene u ovom zakonu normalno da ću podržati jer su one nužne i one su dobre. Zašto nužne? Zato što se usklađujemo sa zakonima EU. Vjerojatno velika većina hrvatskih građana nije možda ni čula za pojam time share. Što se budemo više približavali i usklađivali sa EU bit će još takvih pojmova i moramo pripremiti hrvatske građane na tako ajmo reći na iznenađenja, nego usklađivanje s europskim zakonima. Što se tiče opomena, kolegice i kolege su puno toga rekle, ja mogu samo malo reći da se potpuno slažem s time da se rješava taj pojam naplate opomena. Ja ga ne bih čak nazvao ni parafiskalnim nametom nego bih ga nazvao parafiskalnim haračem. Jer u jednom trenutku očito je da je naplaćivanje opomena izmaknulo kontroli od banaka, od komunalnih poduzeća, od trgovaca, ja ne znam više tko vam nije htio i smio i kako naplatiti opomenu. I te opomene su vam se kretale od 30 do 150 kuna. Dakle potpuno podržavam ovu izmjenu zakona. Ja bih malo govorio u svom izlaganju malo bih se osvrnuo na praksu. Ja vam inače dolazim iz Karlovca iz Karlovačke županije i mi smo od jedna od rijetkih županija odnosno grad Karlovac koji imamo istovremeno i regionalnu udrugu za zaštitu potrošača i gradsku udrugu za zaštitu potrošača. One su vrlo aktivne i one su vrlo agilne. Zašto pričam o udrugama? Jer ih smatram onom prvom linijom obrane između potrošača i trgovaca u bilo kojem obliku. Međutim one se kao takve susreću sa nizom problema. Ja bih samo upozorio na neke. Evo konkretno u gradu Karlovcu Udruga potrošača koja je ponavljam vrlo aktivna i vrlo agilna nema svoj prostro. Lokalna zajednica im jednostavno neće iznajmiti prostor. Neće im iznajmiti iz više razloga i onog razloga zbog njihove zaštite što idu u zaštitu potrošača od naplate nekakvih komunalnih računa koji su obračunati pitaj Boga po kojoj metodologiji, a da ne pričamo o tome, toga valjda više neće biti naplate opomene itd. Dakle, Dakle, također imaju velikih problema sa financiranjem. U gradu Karlovcu vam je po potrošaču se izdvaja za udrugu 32 lipe. Mislim da je hrvatski prosjek negdje oko 47 lipa. E sada koliko je to u europskim okvirima? Rumunjska je jedna od ajmo tako reći škrtija država po tome ali ona dvostruko daje dvostruko više plaća. Znači trebalo bi možda malo i o tome porazgovarati. Zašto inzistiram u svom izlaganju podvlačim ovu priču sa udrugama jer to sigurno nije izdvojeni slučaj i sama provedba ovog zakona će biti bolja što bude bolja suradnja ministarstva i tih udruga. Kažem ponavljam još jedanput ja ih shvaćam kao prvu liniju obrane između tih trgovaca i potrošača. Evo to bi bio moj skroman doprinos ovoj diskusiji. Hvala lijepa. Hvala vama. Ponovno se za repliku javio poštovani Boro Grubišić. i da je prošlo 4 godine od zadnje direktive pa do sada nije ovaj zakon primjenjivan niti je bio u našoj saborskoj proceduri, a trebao je biti. Moram reći da postoji još takvih europskih propisa i zakona koji se ne primjenjuju i nisu još uvijek na našim klupama ovdje a to je Zakon o kvaliteti mesa koji je vrlo bitan ali je nekome očito u interesu da i taj zakon što kasnije dođe na dnevni red kako bi također kao i banke zarađivao novac na mesu iz uvoza koje je nekvalitetno i koje ne odgovara standardima EU. Hvala lijepo. Želju da replicira prijavila je i poštovana Nansi Tireli. kad kaže u onom dijelu da su udruge te koje odrađuju najviše posla. Čuli smo od njega i da je udruga Franak jučer evo bila aktualna po pitanju branjenja isto tako prava potrošača pa bi samo možda iskoristila priliku i rekla kada danas već raspravljamo o tome kako se određeni zakoni nisu sprovodili, ne ulazeći u to tko je za to kriv i tko to nije napravio, kad smo čuli od kolegice Antičević da imamo Zakon o kaznenom postupku koji neke odnose u ovoj našoj državi regulira, onda neka nam ova danas diskusija i ova danas rasprava bude škola da se i što se tiče udruge Franak odnosno prava potrošača po tom pitanju čim prije aktualiziraju i da konačno počnemo evo radit ono što nam je posao. Hvala. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Uvažena zamjenice sa suradnicama, kolege i kolegice saborski zastupnici. Osobno evo podržavam ovaj Zakon o zaštiti potrošača, u svojoj raspravi ću se ograničiti na članak 4. koji regulira pitanje nenaplaćivanja opomena. Pozdravljam to jer smatram to još jednim iskorakom uz sve one ostale odredbe koje ove izmjene i dopune zakona donose. Pokušat ću podijelit neke svoje misli čisto kao jedan putokaz pa da možda svi zajedno nešto i novo saznamo. Dosta smo ovdje u ovom Saboru slušali o mrkvama i batinama u proteklih nekoliko mjeseci pa ću ja ovo osobno nazvati, ovu priču o opomenama još jednom mrkvom koju su neki, kažem neki hrvatski građani dobili nakon nekoliko neočekivanih batina koje su svi građani Hrvatske dobili, a koje im je udijelila ova vlast kroz poskupljenje života, veću cijenu koju plaćaju, kroz PDV od 25%, kroz skuplje račune za električnu energiju, kroz skuplje račune za vodu, plin, benzin i grijanje. Reći ću svoj primjer, ovdje stalno govorimo o toj cijeni električne energije koliko je ona rasla ili nije rasla, usporedit ću to sa svojim računom kojeg sam dobio nedavno za 6. mjesec, otprilike ista potrošnja kao i prošle godine, račun veći za 300, prošle godine 1010 kuna, ove godine 1360 kuna. Kažem, ova mrkva je daleko blaža u smislu prihoda od batine koje su pojedine obitelji dobile ili kojima su izgubili dio svojih prihoda kroz povećane rashode jer nije ravnomjerno raspoređena. A nije raspoređena ravnomjerno jer kažem, postoje građani koji uredno podmiruju svoje račune. Tko su ti, to su naši umirovljenici koji sebi jednostavno ne mogu dozvolit rizik opomene i oni su prvi ti koji nakon svoje mirovine trče u poštu, u banku platiti sve svoje račune da rasporede ostatak do kraja mjeseca. Oni uredno svoje. Kažem Kažem ne samo umirovljenici, ima kažem ljudi koji svoje kućne budžete zaista drže pod kontrolom. Njima kažem ovaj zakon ne donosi praktično ništa. Međutim, tko je u onoj drugoj skupini znači kojima će ova mjera barem donekle ublažiti muke, to su nezaposleni, onima kojima je kriza, recesija, prezaduženost, broj plastičnih kartica jednostavno učinila debalans između prihoda i rashoda. Oni će kažem na neki način ublažiti svoje muke, međutim ta navedena stanja su očito stanja koja će trajati i u nekom sljedećem vremenu. Uvaženi stručnjaci kad govore o pitanju opomena govore da to nije u potpunosti uređeno, pitanje koje se očito zloupotrebljavalo pa i od mnogih javnih poduzeća, komunalnih poduzeća, znači svih onih poduzeća s kojima potrošači imaju svoje odnose. Moguće je to dolazilo i do apsurda, vjerojatno su postojala i poduzeća kojima se isplatilo da im građanin na vrijeme ne plati račun. To su postali izvanredni prihodi koji se mogu dobro utrošiti. To pitanje nije bilo regulirano jer mi kod opomena imamo jednu čudnu situaciju. Vi možete zaraditi opomenu da niste platili račun u roku već nakon tri dana što ga niste platili, neki puštaju da to traje i mjesec dana pa tada dobivate opomenu za taj račun. Imate situaciju kod mobilnih operatera da neki svoje opomene naplaćuju, neki svoje opomene ne naplaćuju, ovisno o tome i njihovom odnosu prema potrošaču. Možda je kažem najveći apsurd, a slušali smo to i ovdje, na području banaka imate situaciju u obitelji da je otac recimo korisnik kredita, da mu je dijete, sin ili kćer jamac za taj kredit, ukoliko ne platite svoju ratu kredita na vrijeme stiže opomena i jednom i drugom, dupli troškovi. Nekada 100, nekada 200. Znači to je jedno pitanje koje moramo zaista urediti. Međutim što je tu problem? Svaki onaj klijent koji je uzeo kredit on je sa bankom potpisao ugovor, on je potpisao ugovor i ovjerio ga kod javnog bilježnika u kojem piše da mu banka može naplatiti tu naknadu. I sad ja postavljam pitanje hoćemo li mi temeljem ovog zakona moći riješiti taj ugovorni odnos. Hoće li banka htjeti na svoju štetu mijenjati ugovore, hoće li na svoju štetu preuzeti trošak opomene tim građanima. Hoće li oni to htjeti kažem kad postoji jasno ugovorni odnos i dva potpisa s jedne i s druge strane. Što se dešavalo, pokušavali su neki rješavati pitanje opomena, međutim uvijek je rečeno zadovoljštinu potražite na sudu. Zato kažem, napominjem razloge zbog čega smo došli u jedno područje koje moramo do kraja riješiti. Ja kažem, možda kažem ova pitanja opomena će biti neko rješenje. Međutim što nam ostaje? Ostaju nam raznorazne naknade, ostaju nam zatezne kamate. Evo navest ću primjer jedne obitelji, govorim možda iz svog primjera, o naknadi. Paušal za vodu 30 kuna, pretplata HTV-u 70 kuna, HT-u 70 kuna, radio frekvencija za mobilnog operatera 10 kuna, plin čujemo 20 kuna, brzi internet 70 kuna. Kada to stavite na račun da niste otvorili pipu vode, da niste pogledali televizor, da niste podigli slušalicu, da niste uzeli mobilni aparat, da niste otvorili plin i da nemate taj brzi internet mjesečno 270 kuna puta 12 mjeseci 3240 kuna. Da ništa nismo takli. To je pitanje kažem svih zajedno i nas ovdje u Saboru jer smatram da 150 ljudi može dati neka iskustva, da može pomoći i ovoj Vladi da pokušamo vidjeti pa ako ne možemo ukidati barem smanjiti. Jer ako nam je brzi internet u priči o širokopojasnom internetu postao luksuz, ako je gledati HTV postao luksuz ili imati vodu, plin mislim da u tom dijelu moramo prema potrošačima početi tražiti svoja ajmo reći olakšanja jer kažem ova kriza je postala prevelika, a sva ova poskupljenja opet kažem plaćaju samo oni. I tu svi zajedno kažem moramo početi tražiti rješenja jer ljudima je sve teže, ljudi su u depresiji, gledaju u pod i nisu više veseli. To je naš zadatak svih zajedno. I evo, ovaj zakon doživljavam u tom dijelu pozitivnim, on će reći, kažem ide prema nekima, prema jednoj većoj skupini možda i ne ide, ali neka bude prvi korak. A sve ostalo, pogotovo pitanje naknada ili zateznih kamata. Evo reći ću primjer nas otočana. Ja živim na razvijenom otoku i u zimskim mjesecima vama pošta kasni, vi nekada račune ne dobivate na vrijeme, plaćate tuđe greške, greške Hrvatske pošte koja ne može, ali možda i vremenskih prilika, koja ne može dostaviti u kućanstva na vrijeme dok traju rokovi plaćanja određenu vrstu računa. Što je na onim manje razvijenim otocima? U Zadarskoj, dijelu Šibenske županije, Dubrovačke, gdje su veze lošije, gdje nema poštanskih ureda itd.? To su sve pitanja gdje mi prema potrošačima kažem moramo krenuti jer ovaj iznos od 3200 kuna odnosi se na velik broj hrvatskih obitelji. Evo, hvala lijepo. Ako sam ičim pomogao bit će mi drago. Hvala vama. Evo čak 6 zastupnika želi vam proturječiti. Svoje neslaganje s vašom raspravom prvi će kroz repliku iznijeti uvaženi Ivan Šuker.

I odmah ću reći podržavam ovaj zakon, međutim nažalost mislim da smo s ovim zakonom taknuli samo santu jednog ogromnog ledenog brijega i da mnogi koji u ovom trenutku imaju sjajne bilance što se tiče dobiti kroz raznorazne naknade itd. itekako lijepo deru kožu hrvatskim građanima. Pogledajte si samo jednu zadnju poruku koju su svi korisnici ako ste korisnici jednog mobilnog operatera dobili, što će biti od 1.09. oko naplate parkirališta u garažama i u javnom gradskom prijevozu. Pa gledajte, 1,02 naplata parkirališta u garaži nije nimalo mala i kad uzmete još niz onih proizvoda koje oni prodaju nitko ne reagira, mislim da na to treba reagirati. Međutim, ono što je ključno, ono gdje Vlada može reagirati, ali Vlada je digla cijene tu plinu i struji, što u cijeni plina i struje koje sve naknade postoje i na što se te naknade troše o tome trebamo razgovarati. Ili Udruga potrošača, Vlada će danas dignuti 15 lipa trošarine i 20 lipa trošarine na benzin. Zašto? Najprije su nas derali oni koji proizvode i prodaju benzin pod izlikom da je to cijena na svjetskom tržištu, a sad kad su cijene počele padati e sad će nas oderati Vlada. A što se tiče ovih mobilnih operatera lijepo im Vlada oprosti jedno 300 milijuna kuna, a oni ne samo da će dobiti tih 300 milijuna nego će građane oderati još na drugi način. Mislim da mi kao Hrvatski sabor, jer mislim da oko ovoga ne smije biti političke podjele, jer svi smo mi, danas sutra ćemo biti u poziciji da nećemo moći raspravljati ovdje jer ćemo biti negdje drugdje i zato trebamo raspravljati upravo bez političke obojenosti. Dakle, dat podršku za ovaj zakon, ali i dotaknuti se svih ovih problema i jedanput jasno reći ne prozivajući jedni druge što prije što netko nije napravio. Jer vidite oko ovih trošarina,

Replicirati znači proturječiti, suprotstaviti se nekome riječima prema Bratoljubu Klaiću. E sad će to učiniti Stjepan Milinković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja isto ne želim proturječiti, ali možda želim razmišljati na jedan način drugačiji. Kolega Borić pa vi ste govorili o mrkvi i batini i ja uistinu u tom smislu želim reći da je batinanja uistinu previše. Vi ste govorili o časnim umirovljenicima, a ja želim reći o poljoprivrednicima. O poljoprivrednicima koji doživljavaju nemilosrdno batinjanje tako da gotovo svaki dan izdahne po jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Svaki dan. I sad kad gledam ovih dana ove suše koje idu pitam koliko je sredstava osigurano u proračunu za elementarnu nepogodu? A svjedočili smo u ovom Visokom domu da neki nisu dizali ruku za elementarnu nepogodu, isplatu poljoprivrednika iako su se sa velikim riječima zalagali za prava poljoprivrednika. I onda je lijepo čuti, kaže vratiti one tri milijarde. Ja sam suzdržan glede toga, mislim da to neće biti izvodivo, ja želim reći samo isplatite ono što je zakonska obveza. Hvala lijepa. Na ovu repliku odgovorit će poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Pa evo uvaženom kolegi Milinkoviću, ja kad sam govorio o mrkvi i batini govorio sam zbog toga što smo to ovdje čuli, kažem sa strane vladajućih, oni su počeli tu priču već tamo negdje u 1. mjesecu, međutim ljudi nisu očekivali ovakav udar na njihov standard. Jedan tank benzina je u proteklih 6 mjeseci došao u razlikama na 50 litara između 70 i 80 kuna više. To je 100 km vožnje manje. Ovdje sam se osvrnuo i na jednu naknadu koja je meni vrlo čudna, iako kažem ovdje ima gradonačelnika, načelnika razumijem i njih i njihova komunalna poduzeća. To su paušali. Kad ih pitate što je to, kažu za održavanje infrastrukture. I sada smo mi tu stalno u svim tim problemima, u razmišljanjima što s time? Za održavanje a nekada je taj, kažem račun iza vodu i za plin je veći račun u smislu dijela te naknade, nego u dijelu potrošnje, stvarne potrošnje. I to među ljudima izazivanje negodovanje, zbog toga mi moramo početi kažem, svi zajedno razmišljati o tom dijelu i kako ga, kako kroz taj dio pokušati osloboditi dio prihoda kućanstvima u sljedećem razdoblju. **Stazić, Nenad (SDP)** Replicirat će sada i poštovani Peđa Grbin. bi se osvrnuo, ja bi se osvrnuo na dio vašeg izlaganja poštovani kolega, gdje ste postavili pitanje što s ugovorim. Vrlo jednostavno, zakon je iznad ugovora. Ako u zakonu piše, a jasno piše da naplaćivanje nije dozvoljeno, onda nikakva ugovorna odredba ne može ići protiv toga jer bi bila ništetna. Hvala vam lijepa. Na redu za repliciranje je poštovani Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo slažem se u potpunosti sa koleginom raspravom niko mi nismo ovdje protiv donošenja ovoga zakona. Međutim, malo bolje kada razmislimo, ovdje želimo se prikazat i donosit zakon. Neću reć da je populistički kao što je meni kolegica neki dan govorila, a ja sam doista govorio sa izvora informacija, ali ovo doista je populistički, gledajući s jedne strane. Jer kao štitimo potrošače, a na drugoj strani im gulimo kožu. Ovdje ćemo ga zaštiti kroz neke lipe koje će morat platit ako dobije opomenu, ovakvu, onakvu. Istovremeno podižemo cijene struje, plina, vode. Šta je o javnim poduzećima ovdje bilo rečeno, poćev od grada Zagreba koji je najveći, koji doista guli kožu potrošačima, a mi ga ovdje štitimo kroz lipe koje će dobiti od banke. Ne slažem se ja kolega s vama, vi govorite o zakonu. Svaki klijent banke koji je ugovarao s bankom određene transakcije, potpisao je i određeni ugovor. Zašto je potpisivao nećemo o tome govoriti. Ali nemojmo se ovdje prikazivati kao veliki dobrotvori, mi ćemo zaštiti potrošača, a već smo ga u ovih 6 mjeseci ubili sa donošenjem sviju ovih zakona koje smo, odnosno koje ste vi ovdje predložili. Od povećanja PDV-a, gdje će to građani osjetiti na jesen, gdje će osjetit kad im dođu računi na zimu, i kada će tek onda shvatit ubiti šta je se to sve u ovih 6 mjeseci ili 8 mjeseci napravljeno. Prema tome, slažem se da zakon, ali nemojmo se prikazivat da pomažemo potrošaču kada smo mu ogulili kožu do kraja. Na ovu repliku odgovorit će zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ovaj dio je, nisam se htio javiti tamo za repliku, ali ono morat ću ipak nešto reći. do sada, kažem u tom segmentu vladao nered i svi su se pozivali na Zakon o obveznim odnosima članak 295. pa su tu tražili prostor da se to rješava. Međutim, hoćemo li mi zaista s ovim zakonom to ukinuti? Jer kažem postoje jasni ugovorni odnosi. Što smo mi napravili u državi, u državi smo kroz izmjene Općeg poreznog zakona opomenuli ljude jao, znači svi na tzv. stup srama, pa ste javno opomenuti, izvolite plaćati svoje dugove. Što radimo ovdje? Kažemo može opomena, pisana, ali ne može trošak. Čega se bojim? Bojim se toga da će ljudi koji do sada nisu mogli plaćati svoje obveze, što iz toga što nisu imali, to iz toga što su zaboravili, što iz toga što nisu htjeli. Može doći u nekim situacijama do toga da će banke jednostavno, ne poslat opomenu, ali će aktivirati ugovorne obaveze, hipoteku, a vi ćete na sudu saznati, na oglasnoj ploči, da je vaš objekat, stan, kuća na prodaji, bez opomene. I na to imaju pravu. Hoćemo li se tada pozvati na ovaj zakon i reći, evo to piše tamo i mi ćemo po tome tako i postupati. Znači, nije ovo samo tako jednostavna tema, mi smo nešto ukinuli. Postoje odnosi koje treba riješiti do kraja. Hvala. Repliku je prijavio i poštovani Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** E hvala. Pa evo vi ste zastupniče spomenuli razne fiksne naknade koje nam naplati svako ko god može, između ostalog i recimo i fiksnu naknadu za korištenje široko pojasnog interneta. Pa to je činjenica da stvarno nema razloga, i mi svi kao potrošači plaćamo razne fiksne naknade za korištenje različitih usluga. Nema tu ugovora, mi smo na to prisiljeni, dakle nije ovo, govorite o tome da mi sklapamo ugovore. Mi potpisujemo ono što nam stave ili kao potrošači nemamo druge ni mogućnosti, bez obzira o čemu se radilo. Prema tome, nije to ravnopravan odnos u kojem dvije strane sklapaju nekakav ugovor o usluzi. Notorna je stvar da je širokopojasni Internet u Republici Hrvatskoj jedan od najskupljih u svijetu. O tome se već godinama piše i govori, a i na taj način razvijamo informatičko društvo. Ali ne samo, a što je Hrvatska država čini, oprašta prorez teleoperaterima od 6%, koje mogu još godinu dana naplaćivati, iz kojeg je mogla prihodovat gotovo 200 milijuna kuna. Sa gotovo 200 milijuna kuna vjerojatno su svi mogli imat besplatni širokopojasni Internet sljedećih godinu dana. Ali i ne samo to, već i za cijene struje, i za cijene vode, i za cijene drugih komunalnih usluga, posljednjih godinu, dvije dana uvode se razne fiksne stavke kojih do sad nije bilo. I mi zapravo danas imamo sve više fiksnih stavki u raznim uslugama koje primamo. Dakle sve manje, zapravo potrošač plaća ono što koristi, neovisno o obračunskoj jedinici, a sve više ima raznih fiksnih stavki koje su mu zapravo zadane, bez obzira o kojoj usluzi se tu radilo. mislim da je tu zapravo zaštita potrošača danas i da je potrošač tu zapravo u lošijem položaju nego što je ikada prije bio, bez obzira i na društva, i na udruge, i na Zakon o zaštiti potrošača. Hvala. Na ovu repliku odgovara zastupnik Borić. svoje vlasti, svoje gradonačelnike, načelnike koji upravljaju putem svojih ljudi i sa komunalnim poduzećima itd. Mislim, evo mogu ovdje spomenut primjer, da kad se građani udruže ili kad nešto hoće na neki način zaustaviti, možda evo primjer Krka, kada se stvorio isto jedan odnos između ljudi koji su sa strane, ili koji imaju vikendicu. Koji su trebali plaćat veće neke naknade, u odnosu na one koji žive tamo, pa su kroz Ustavni sud i sve ostale institucije uspjeli to na neki način spriječiti. Pitanje tih naknada, kažem evo, opet ću se vratit na svoj otok, mjesto gdje živim ne mogu gledat televiziju. Što sam morao napraviti, uzeti max tv da možeš gledati putem žice, da bi gledao normalno, znači programe. Onda vam, normalno HTV ukine sportski dio programa, vi ne možete pogledati ništa, morate uzeti sportski paket, na to ide naknada, na to ide i naknada za brzi Internet. Pa vam je to onda već 210 kuna uopće da bi gledali normalno nešto što želite i televizor. Možemo li zaista u ovom vremenu više toliko plaćati da bi mogli kažem samo pogledati nešto. To je pitanje za svih i da to kažem i vlast u sljedećem vremenu kaže što ona po tom pitanju misli ili će. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednji u dugom redu replikanata je uvaženi Boro Grubišić. Hvala lijepo. Poštovani kolega, vaša rasprava se usmjerila u dva smjera. Jedno je, dakle jedna dvojba između, dakle ugovorne obveze koja već postoji ugovorom između banaka i potrošača i ovoga zakonskog zakonskog prijedloga za kojega se pitamo hoće li proizvesti ikakvog učinka na te ugovorne obveze ili će se pak on samo odnositi na novostvorene ugovorne obveze koje će slijediti između potrošača i banaka. A ono što je već potpisano, dakle, ugovor između banaka i potrošača neće, pitam se neće li podlijegati ovome zakonu kao što kaže kolega Grbin. Drugi Drugi dio vaše rasprave se odnosio na tzv. fiksne stavke, odnosno naknade, pa zaista ima primjera rekao bih nerazumnih i nerazumljivih. Iako je u Hrvatskoj odavno izgrađena, dakle mreža telefonije mi i dalje plaćamo naknadu stavku za telefon, fiksni telefon čak Zašto to govorim? Pa zato što u drugim zemljama razvijenog svijeta i Europe tele operater nudi te da ti uvede, dakle besplatno. Daje ti aparat telefonski da se s njim služiš. Jasno da ćeš ti svojim plaćanjem ovih impulsa već to sigurno otplatiti. Kod nas ona i dalje postoji. Još nešto. Pa imate kod nas gluhonijeme, gluhe, gluhonijeme osobe, slijepe ili slabovidne osobe koje plaćaju tv pretplatu ili tzv. pristojbu. Možda po nešto manjoj, nižoj cijeni ali je li uopće ako gledamo suvislo je li to, da kažem normalno da oni plaćaju tv pretplatu, Nenad (SDP)** Još jednom ćemo čuti zastupnika Josipa Borića koji odgovara na repliku. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, mislim da kažem to pitanje do kraja nije uređeno, a pogotovo pitanje poslovanja naših energetskih distributera, komunalnih poduzeća itd. jer evo razgovaram jutros sa svojim kolegom, saborskim zastupnikom i kaže mi plaćam naknadu za plin a plina nemam. Razumijete? To je nešto što o čemu moramo početi razmišljati da li zaista imamo pravo to raditi, a ja znam da svaka, svako poduzeće a pogotovo javno u ovoj situaciji mora tražiti dodatne izvore prihoda jer i oni su evo vidjeli smo nestalo je struje očito da je sustav kako kaže potpredsjednik pred pucanj. Ali ne znam. Ali kažem to su pitanja koja možda evo ovaj zakon, izmjene i dopune zakona su početak a vrijeme koje je pred nama je nama svima na raspolaganju kažem da i uz našu pomoć neku pa i da mi nešto kažemo, pa možda da nas se sasluša pa da evo svi zajedno doprinesemo tome da naš građanin lakše živi pored kažem svih ovih nameta koji su ga pogodili u proteklih 6 mjeseci. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Pojedinačnu raspravu će sada svojim istupom nastaviti poštovani zastupnik Mario Moharić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Zakon o zaštiti potrošača donesen je prvi put 2003. godine i to je prvi zakonski mehanizam kojim se štite interesi potrošača kao njihova prava prilikom kupnje proizvoda i usluga za osobne potrebe Novi Zakon o zaštiti potrošača donesen je 2007. godine sa izmjenama i dopunama 2009. godine i taj zakon je usklađen sa pravnom stečevinom Današnji Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača donosi dvije bitne novine, a to su pravno reguliranje ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu o dugoročnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i razmjeni. Dakle, tu se radi o nekretninama odnosno dijelovima nekretnina, apartmani, kuće za odmor, sobe i slično a mogu biti i različite pokretnine poput jahti, brodova, kruzera, auto karavana i koji se dakle daju u dugogodišnji najam. Ovo je našoj zemlji relativno nova poslovna djelatnost, a koja dobiva sve veći zamah. U zemljama Europske unije ona je već vrlo raširena. Ovom pravnom regulacijom ovakove vrste trgovine mi zapravo usklađujemo, izjednačujemo pravne norme tzv. timeshare sa predmetnim direktivama Europske unije. Druga novina u ovom Prijedlogu zakona o zaštiti potrošača je puno bitnija za naše građane, a odnosi se na naplatu opomena za dospjela a nenaplaćena potraživanja Ovdje se u najvećem broju slučajeva radi o bankarskom sektoru no tu nisu izuzeti ni tele operateri kao ni brojne javne tvrtke poput HEP-a i drugih komunalnih poduzeća koja su posezala za ovakvom vrstom kažnjavanja svojih klijenata. No kako rekoh, najrevniji i najveći dio ove vrste zarade ostvario je bankarski sektor. Oni su iz ove naplate gotovo formirali sebi novi proizvod iz kojeg su vukli i koji imi je predstavljao prema njihovim izjavama pristojan izvor zarade. Taj pristojan izvor zarade za naše bankare mjeri se u milijunima kuna. Činjenica da neujednačen i ponekad vrlo visoki iznos opomena od strane trgovaca prilikom naplate potraživanja sličnih iznosa proizvoda i usluga dovode do situacije da su potrošači osim postojećeg dugovanja i zateznih kamata opterećeni i iznosima opomena što i dodatno povećava njihovu zaduženost, a sve to ukazuje na nužnost donošenja zakonskih normi koje će zaštititi građane, potrošače od ovakvog novčanog kažnjavanja. Bankari ne ubiru milijune samo na opomenama za dospjele, a nenaplaćena potraživanja već ubiru preko 3 milijarde kuna godišnje u obliku različitih i kojekakvih naknada i provizija kao što su naknada za vođenje računa, naknada za izdavanje čekovnih blanketa, naknade za raznovrsne pakete usluga itd. Naravno, sve to nije regulirano propisima već banke koriste pravnu prazninu i one ih samostalno formiraju bez ikakva nadzora i obveze da objasne načela prema kojima odlučuju o njihovoj visini. No i ovom bankarskom haraču približava se kraj, jer će se vjerojatno već na jesen u saborskoj raspravi naći Zakon o kreditnim institucijama koji bi trebao obuhvatiti i visine naknada i provizija. Ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača doprinijet će se višoj razini zaštite potrošačkih prava u Republici Hrvatskoj, a trgovce će se primorati da već prezadužene građane, potrošače prilikom naplate dospjelih potraživanja iznosa proizvoda i usluga osim postojećeg dugovanja i zateznih kamata ne mogu više povećavati njihovu zaduženost naplaćivanjem opomena. Hvala lijepa.

Predstavnice ministarstva, kolegice i kolege. Treba znati da ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača mijenja se za potrebe monitoringa EU. Međutim, novost koja sve veseli je zabrana naplate opomena. Ovim je zakonom bilo potrebno urediti jedno od najučestalijih pitanja s kojima se potrošači svakodnevno susreću, a odnos se na naplatu opomena za dospjelo a ne naplaćeno potraživanje trgovaca. Ekonomska kriza, recesija, visoka stopa nezaposlenosti i prezaduženost imali su značajnog utjecaja na pravovremeno izvršavanje novčanih obveza potrošača. Veliki broj potrošača ne svojom voljom doveden je u situaciju da nije u mogućnosti na vrijeme ispoštovati sve svoje obveze. S druge strane u nastojanu da naplate svoja potraživanja kako bi osigurali neometano daljnje poslovanje trgovci su poduzimali određene aktivnosti dostavljajući opomene potrošačima u kojima ih se podsjeća na potrebu podmirivanja dospjelih potraživanja. Iako po mišljenju nekih potrošačkih udruga, hrvatski pravni sustav ni do sada nije prepoznavao tu obvezu. Stoga okupljanje u ovakve udruge kažu da ove izmjene i dopune ne donose ništa bitno za položaj građana kao potrošača. Prilikom pripreme ovog zakona morala se dati mogućnost udrugama koje su osnovane i čija je osnovna funkcija zaštita potrošača u konačnici građana svih nas da daju svoje mišljenje. Nama se obratilo Društvo Potrošač s primjedbom da je zakon rađen na brzinu, a o izmjenama nisu bili obaviješteni a kamoli pozvani na sudjelovanje. Za donošenje ovakvog zakona mislim da je neophodni dijalog i komunikacija jer su ovakve udruge naš i vaš partner i Vlade i Sabora koje treba konzultirati. Oni imaju ideje, prijedloge i oni nam najbolje mogu prenijeti ono što nije dobro na terenu. Upravo se takvom suradnjom moglo pohvaliti 2009.godine kada su se radile tadašnje izmjene i dopune Zakona o potrošačima. Neophodna je bila takva konzultacija s obzirom da cijeli niz odredbi kao što smo i malo prije čuli od kolega u Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonu o vodama, Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje vodne usluge pokrivaju, fiksni dio mjesečnog računa tarifnog sustava za opskrbu električne energije, opći uvjeti davanja javnih usluga i banaka itd., onemogućavaju primjenu ovog Zakona o zaštiti potrošača. Ovakvim načinom donošenja ovog zakona bez konzultacija sa udrugama partnerima ponovno naši građani ostaju ne zaštićeni po najvažnijim pitanjima. Tako iako bi ovaj zakon trebao omogućiti pravu zaštitu svih potrošača, svih nas, on ostaje po strani kada su u pitanju najvažniji troškovi naših građana cijena struje, vode, plina, kamate na kredite i sl. Zakon o zaštiti potrošača donesen je u lipnju 2003. godine osiguravši time svima nama primjenu zaštite naših prava i interesa prilikom kupnje proizvoda i usluga za osobne potrebe. Donošenje novog zakona u srpnju 2007. te izmjenama i dopunama iz lipnja 2009. Hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti se uskladilo s pravnim stečevinama EU iz ovog područja. Implementirane su direktive od onih vezanih uz isticanje cijena na proizvodima do sudskih naloga za zaštitu interesa potrošača. Ovim izmjenama trebali smo ići korak dalje ali zato je trebalo malo više vremena kojeg bi zasigurno bilo da se išlo u redovnu proceduru. Ono što me veseli je i usvajanje nekih zajedničkih pravila sa državama članicama EU koje bi trebale potaknuti veći rast i produktivnost. Područje primjene novog zakona u segmentu turizma pod pojmom turističkog proizvoda su nekretnine i pokretnine zatim dugotrajni turistički proizvod koji potrošačima omogućuje značajne popuste prilikom korištenja turističkih usluga. Od 2009.na turističkom tržištu dogodile su se neke promjene, a s obzirom da turizam dobiva sve više na važnosti u gospodarstvima država članica, jako je dobro da to ovaj zakon i regulira. Iako u RH još uvijek nije u dovoljnoj mjeri razvijena ovakva poslovna djelatnost, implementacijom predmetne direktive očekuje se intenziviranje ove djelatnosti obzirom da je RH turistička zemlja sa velikim potencijalom koji teži dobrom pozicioniranju u nautičkom turizmu na europskom tržištu. Nemojmo zaboraviti da nam je turizam jedan od rijetkih svijetla točka u općoj gospodarskoj slici od koje puno očekujemo. U ovim teškim vremenima turizam je najveći pokretač gospodarstva i generator ukupnog zapošljavanja. Stoga podržimo ove i sve druge izmjene zakona koji će Lijepu našu još bolje pozicionirati na turističkoj karti svijeta. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo zamjenice sa suradnicama, uvažene kolegice i kolege. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u jednoj mjeri predstavlja harmonizaciju hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i to u dijelu i to u dijelu u kojima se odnosi na direktive kojima se određuje pitanje zaštite potrošača pa prema tome svakako da i iz tog razloga podržavamo donošenje izmjena i dopuna samoga zakona. Ovom izmjenom zakona svakako da se pitanje zaštite tržišta odnosi i na time share kako je o tome već bilo govora ranije odnosno proširuje se na nove turističke proizvode osim apartmana, kuća za odmor i vila, proširuje se i na druge objekte kao što su brodovi, kao što su jahte, autokaravani, tako da evo na taj način se uređuje i ovaj dio turističkog proizvoda. Posebno treba pozdraviti ukidanje naknade kojom su trgovci, a to je već ranije rečeno u raspravi pod pojmom trgovac u pravilu se u ovom zakonu podrazumijeva i promišlja o bankama i javnim poduzećima koji probavaju svoje usluge. i dobro je da se ukida obračunavanje potrošačima prilikom dostave opomene naplate odnosno trošak dostave same opomene. To treba podržati i mislim da je to i u ime kluba gospodin Popijač iznio naš stav i mislim da je dobro da se značajna sredstva koja se na ovaj način odlijevaju iz džepa hrvatskih građana odnosno potrošača odnosno korisnika usluga dobro je na ovaj način zaustaviti iako smo čuli u samoj raspravi da može na određeni način biti i upitno da li se zakonom može mijenjati postojeći ugovorni odnos između trgovca i potrošača, no o tome će biti vjerojatno u provedbi samog zakona više Ali u svakom slučaju potrebno je podržati takvu zakonsku odredbu koja barem pro futuro bi trebala osporiti, odnosno ukinuti mogućnost dodatnog troška kojeg predstavlja dostava opomene zbog neplaćanja dospjelih novčanih potraživanja. bilo bi dobro da Vlada svojim postupanje, svojim predlaganjem uređuje i onda kada je ona trgovac, da Vlada ovakvu uviđavnost prema hrvatskim potrošačima i hrvatskim građanima iskazuje i onda kad je Vlada u funkciji trgovca, onda kad naplaćuje porez ili kada u njeno ime javna poduzeća naplaćuju pružanje svojih usluga. Ja sam za ovu priliku pokušao utvrditi koliko je u proteklih 6 mjeseci Vlada kao trgovac pružajući uslugu, odnosno naplaćujući svoja potraživanja smanjila kućni budžet, koliko je smanjila proračun jednog običnog, prosječnog hrvatskog kućanstva, koliko je kroz uvođenje svojih naknada ili povećavanjem postojećih naknada, postojećih poreza Vlada ušla u džep jedne prosječne hrvatske obitelji. ako ćemo obračunati što to za jedno prosječno hrvatsko kućanstvo znači povećanje stope PDV-a sa 23 na 25% onda ćemo vrlo jednostavno izračunati iz dokumenata kojega je dostavilo ministarstvo financija da će jedna prosječna hrvatska obitelj na ime povećanja PDV-a sa stope od 23 na stopu 25% morati godišnje izdvajati negdje oko 3000 kuna više nego što je za istu potrošnju moralo izdvojiti u prošloj godini. Nadalje, čuli smo već i o poskupljenju struje za 20%, poskupljenju plina za 22% pa onda kada se to izračuna i uprosječi na jedno hrvatsko kućanstvo onda je to godišnji novi trošak od 6000 kuna. I ako se tome dodaju i naknade o kojima je prije bilo riječi i naknada koja se obračunava prilikom dostave računa za potrošnju plina, a ta je fiksna naknada otprilike dva puta veća od potrošnje jednog jednog umirovljeničkog kućanstva. I ako se pri tome doda još fiksna naknada za plaćanje vode onda je još 500 kuna jedan novi godišnji namet za jednu prosječnu za jednu prosječnu hrvatsku obitelj. Dakle samo sa povećanjem stope PDV-a, sa povećanjem cijene struje i plina i uvođenje fiksnih naknada za istu potrošnju će ove godine jedna prosječna hrvatska obitelj platiti više od 10000 kuna. Ako pri tome još vodimo računa i o činjenici da Vlada u ovom trenutku vodi pregovore sa sindikatima zaposlenih u javnom sektoru i ako Vlada uspije u svom naumu da se zaposlenicima u javnom sektoru ne isplate božićnice, ne isplati regres, ako se smanje dnevnice kako je to rečeno sa 170 na 150 kuna ako se smanji naknada za minuli rad sa 0,5 po godini staža na 0,3% onda će jedan zaposlenik u javnom sektoru ovu godinu ili kad stupe na snagu ovakve odluke Vlade godišnje imati 4000 kuna manje prihoda osnova naknada koje je primao zbog toga što je bio zaposlen u javnom sektoru. Dakle, u isto vrijeme se povećavaju troškovi prosječnoj obitelji, a s druge strane se zaposlenicima u javnom sektoru smanjuju ta primanja za negdje oko 4000 kuna. Dakle sve to zajedno dovodi do pada potrošnje, automatski padom potrošnje jasno smanjuje se i proizvodnja i sve skupa dovodi do toga da dalje tonemo u krizu i recesiju. premda podržavamo ovakav zakon, premda podržavamo njegovo donošenje mislim da je krajnje vrijeme da Vlada svojim mjerama krene u poticanje proizvodnje, povećanje investicija, a to će onda jasno posljedično dovesti i do novog zapošljavanja. Jer kao što je već maloprije rečeno, da bi netko u Hrvatskoj uopće bio potrošač prije svega mora biti zaposlen. Prema tome, podržavajući ovakav prijedlog zakona čini mi se da je krajnje vrijeme da Vlada izađe sa strategijom, sa suvislim mjerama koje će potaknuti proizvodnju, koje će dovesti do zapošljavanja, koje će onda jasno omogućiti lakše hrvatskim potrošačima da zadovoljavaju svoje osnovne životne potrebe koje su im svakako ovakvim mjerama Vlade sada bitno smanjene. Prema tome, na tom tragu sam iznio svoje mišljenje o postojećem zakonu. Prijavljene su dvije replike. Prvo poštovani Ivan Šuker. mi ovdje govorimo kako da zaštitimo građane od onih gdje Vlada može, ne može imat utjecaja. Ajmo si postavit pitanje kako da mi zaštitimo građane od onoga gdje Vlada ima direktan utjecaj. Nitko ovdje ne govori o tome da će račun za plin onima koji imaju grijanje na plin u obiteljskoj kući u 12. mjesecu biti veći 400, 500, 600, 700 kuna, ovisno koliko je velika kuća, da će mu račun za struju biti veći 100 kuna, da od sutra ili prekosutra ili za tjedan dana će cijena benzina ne bit veća za ovih 15 lipa koliko će se povisit trošarine nego za 19 i još nešto lipa jer na tih 15 lipa se obračunava još i 25% PDV-a. Kako ćemo zaštititi građane Republike Hrvatske od neobrazloženog povećanja PDV-a, jer ako prije tri godine to nije bilo opravdano, ako je to bio harač ne shvaćam u čemu je danas tolika potreba da se PDV diže za 2%. Ponavljam, zašto nekima puštati, vraćat porez, a onda građane opterećivat. Jer pogledajte kako idu odluke, najprije se nekome nešto smanji i onda se građani opterete s tim. Vlada je na svojoj prošloj sjednici i u Sabor poslala odluku o tome da se ukine porez, onaj namet na sms, a danas čak niti neće poslat u Sabor nego to je zakonom omogućeno Vladi da svojom odlukom povisi trošarine na motorna goriva za 15 lipa plus PDV, to će ispast negdje 19 i još nešto lipa. I mi ovdje raspravljamo o tome kako neće biti ovakva ili onakva opomena, a istovremeno kad uzmete koliko prosječno građane ta opomena košta u odnosu na ovo povećanje koje će po obitelji ispast preko 1000 kuna mjesečno kad se sve skupa zbroji, na to ne reagiramo. A mislim da trebamo reagirati tamo gdje možemo reagirati i mislim da ako nismo spuštali… **Stazić, Nenad (SDP)** Ja vas ljubazno molim da privedete kraju, vrijeme je isteklo. **Šuker, Ivan (HDZ)** Još jednu rečenicu molim vas, ako može. Ako nismo spuštali trošarine kad je cijena vrtoglavo rasla gore zbog toga i toga mislim da ne trebamo niti dizati sada kad cijena pada goriva. Evo na oštru repliku odgovorit će sada poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Tako je kolega Šuker. Naime, možemo postaviti pitanje vjerodostojnosti Vlade i kada sama donosi odluke kojima se povećavaju cijene i daje suglasnost na povećanje primjerice cijene električne energije. Naime, pojedine udruge potrošača mislim da su digle ustavnu tužbu da li je Vlada imala pravo i da li je mogla dati suglasnost na povećanje cijene struje. Naime, Vlada je bez mišljenja Hrvatske energetske regulatorne agencije, odnosno koristeći njenu suglasnost iz 2010. godine omogućila povećanje struje značajno više od onog

u kojemu želimo zaštitu hrvatskih potrošača, a u isto vrijeme Vlada svojom odlukom praktično taj isti zakon ne poštuje jer nije imala suglasnost za povećanje električne energije za 20%. ćemo još jednu repliku, poštovana Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega evo slušam vas i slušam, evo slušala sam sve naše zastupnike koji govore. Ja bih vam htjela samo reći godinama se već zna kako Vlada, zagrebačka Vlada, odnosno SDP-HNS vlada i to je jasan primjer i to na Holdingu, SDP koji tu doista je vinovnik svega. Pa vidite, Holding je zavio Zagreb u crno. A na koji način? U posljednje samo vrijeme, sad su nabavili 251 novo vozilo, nisu dužni nikom reći ni zašto. Njihove plaće, govori se da su naše plaće zastupnika visoke ali njihove plaće su, vjerujte naša je 14 700, a njihova je 30 i nešto. Dakle, njihovih dužnosnika. Imaju pravo na automobil, na privatnog vozača, na kartice, na reprezentacije, na sve ostalo, a najveće pravo koje su si uzeli, a veže se i ovog zakona je sljedeće: da su povisili sve komunalne usluge, apsolutno sve, a najnovije što su učinili je to da šalju građanima Grada Zagreba ovrhe, odnosno blokadu računa i na to na zastarjele račune, znači 2004., 2005., 2006. Dakle, građani više i ne znaju gdje su ti računi, ali upoznaju se vrlo lako s tim kad dođu u svoju banku. Znači, ja bih rekla da je ovaj zakon dobar, naravno da je. S jedne strane treba rasteretiti sve nas tih opomena. Na koji će se način naplaćivati, zanima me samo što će Holding sada raditi najnovije? Pa bih ga ja nazvala, znate ima jedna onako pčelarska – malo meda pa žlicom po glavi. Meni se čini da građani Grada Zagreba, a i Hrvati, jako često dobivaju u posljednjih 6 mjeseci Hrvati žlicom po glavi, a zagrepčani vjerujte već 10 godina. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti što o ovom prijedlogu zakona misli poštovani Mladen Marelić. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra sa kolegama, cijenjene kolegice i kolege. Danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o zaštiti potrošača. Sjećamo se kad nas je prošla vlast dovela do teške financijske situacije u državi kao i građanstvo, mislim da će ovaj zakon nešto popraviti ono što su i ranije skrivili, što se je moglo i ranije popraviti dosta toga, omogućili

danas imamo uobičajenu praksu od strane HRT-a da hoteli koji preko zime budu zatvoreni ili apartmani, a naročito ti hoteli koji su opskrbljeni sa tv prijemnicima uredno ih naplaćuju sve njihove troškove čitavu zimu. Tako da uglavnom to završi sa opomenama, ovrhama i na kraju na sudskim sporovima. Također bih skrenuo pozornost o nekvalitetnom programu, pružanju tv prijemnih programa od strane odašiljača i veza. Imamo situacija da su građani, mislim i u ovom Saboru mi saborski zastupnici sa otoka smo dobili primjedbe na to da ne mogu uopće pratiti tv program koji se uredno naplaćuje svaki mjesec. Tako da to sve završava sa sudskim sporovima. Otkad se prešlo na digitalni program da veliki dio otoka nema uopće programa, naročito, ja govorim sad o Korčuli, južna strana Korčule i neka mjesta na samoj Koručuli. Desilo se i to da u tijeku ljeta sada kad počnu ploviti Jadranom jahte, jedrilice Talijani sa druge strane pojačaju svoje signale tako da i ono malo što je bilo i to nestane. Tako da mi već znamo normalno kad idu veliki kruzeri tada i ono malo signala nestane. Ali, zato računi uredno dolaze i naplaćuju se. To su stvarno problemi koji su nastali sa domaćinstvima. Ta domaćinstva ne mogu to sve plaćati i zato bih volio da sa ovim zakonom i taj dio, ono što se ne koristi i ne može naplaćivati. Hvala lijepa. Posljednji koji se prijavio za pojedinačnu raspravu je uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja bih samo o nekim dijelovima ovog zakona koji je opet donesen vjerojatno velikom brzinom jer je tako bila u opasnosti sigurnost države ili neki drugi važan razlog pa smo se odlučili za hitni postupak pa bih želio komentirati neke od članaka ili odredbi ovog zakona za koji držim da predlagatelj nije u dovoljnoj mjeri konzultirao ni stručnjake koji su ga mogli uputiti na probleme koje će ovaj zakon izazvati. primjerice u članku 3. predlagatelj Vlada govori o mjerodavnom pravu na određene odnose koji se zasnivaju temeljem ugovora pa se tako kaže da je iako je mjerodavno strano pravo na neke ugovore ugovore iz Glave 10. ovoga zakona ono neće biti mjerodavno nego će se primijeniti ovaj zakon ukoliko se radi o zaštiti potrošača koje bi primjenom stranoga prava potrošač bio lišen. Bojim se da ovakva odredba u zakonu, naravno da predlagateljica ne sluša, ali možda će imat vremena saslušat fonogram pa će vidjeti. Ovaj zakon je time direktno u suprotnosti s načelima Međunarodnog privatnog prava i odredbama koje regulira međunarodno privatno pravo. I ne može se na ovaj način Zakonom o zaštiti potrošača intervenirati u zakon gdje se mjerodavno pravo određuje temeljem drugog zakona i u skladu sa međunarodnim pravilima ili propisima. Isto to, ili sličan prigovor može se staviti i na pojedine odredbe koje govore o pravima potrošača na jednostrani raskid ugovora, ili predugovora, pa se tako uvode neki novi rokovi, kada to pravo prestaje istekom 1 godine i 14 dana, ili istekom 3 mjeseca i 14 dana. I time ovaj zakon ulazi direktno u odredbe Zakona o obveznim odnosima, odredbe o kupoprodaji koje bi se trebale primjenjivati i na ove odnose. Ako je ovo posebni zakon za takve slučajeve, onda treba vidjeti da je taj zakon u koliziji s odredbama zakona koji rješava pitanje kupoprodaje i mora se znati koje će mjerodavno pravo biti i u ovakvim ugovornim odnosima. Ovaj zakon, sa nekoliko ovih odredbi dovodi nas do pravne nesigurnosti, dovodi nas do pitanja koje će odredbe i kojeg zakona biti mjerodavne za pojedine ugovorne odnose. A s obzirom da je Zakon o obveznim odnosima se primjenjuje na sve ugovorne odnose, ovim zakonom se ti, te odredbe zakona isključuju i mislim da će nas dovesti u praksi u poziciju poziciju da se neće niti ovaj, niti Zakon o obveznim odnosima moći primijeniti. Kada je Vlada već imala želju i namjeru dodatno štiti potrošače, onda je trebala razmisliti i o kvaliteti, i pravnoj sigurnosti i ovog teksta zakona. Osobito o normama koje su u koliziji s odredbama drugih zakona. I zato upućujem još jednom apel predlagatelju, da članak 3. i članak 11. ovog zakona prije izglasavanja dobro provjere i vide da li su ovim odredbama povrijedili odredbe nekih drugih zakona, čime će regulirati ovu materiju na nedopustiv način. I samo uzgredno sam želio reći, kada već govorimo o zaštiti potrošača, kao potrošači se možemo ovdje također javiti, pa reći da bi puno vrjednijim držali inicijativu. Da je recimo Vlada uvela obvezu trgovačkim lancima, trgovcima pojedincima, da deklaracije stranih proizvoda koje svakodnevno susrećemo na našim policama, budu obvezni pisti s logom koji je čitljiv bez mikroskopa. A vjerojatno iskustvo svakog od nas koji je posjetio bilo koju trgovinu, govori o tome da vi više ne možete deklaracije proizvoda, proizvođača, zemlju porijekla uopće pročitati na hrvatskom jeziku. Jer ako se trgovci drže te obveze, tu obvezu ispunjavaju na način da dobijete naljepnice ili etikete sa s logom koji samo vjerojatno piloti ili osobite osobitog uopće mogu pročitati. Tu obvezu još uvijek Vlada ni temeljem svojih inspekcijskih službi, niti propisima ministarstva nije nametnula trgovcima i time na neki način dovodi potrošače u zabludu. Često puta ne možete utvrditi porijeklo proizvoda, rok trajanja proizvoda, a osobito sve ono što deklaracija uvezenih proizvoda mora sadržavati. I kao zadnje, jer je i to u djelokrugu Ministarstva gospodarstva, a pitanje je i zaštite potrošača, samo uzgred. Vozeći se autocestom od Zagreba prema Rijeci možete uz sam, samo trasu autoceste svjedočiti danas da postoje ogromne reklame, od desetak i više kvadratnih metara koje govore o pojedinim lancima, neću ih imenovati, na njemačkom jeziku. Imate reklame na engleskom jeziku, ali ni jedna od tih reklama uz taj strani jezik nema i tu istu reklamu ili poziv kupcima i na hrvatskom jeziku. I vjerujem da bi to bila tema koja zavrjeđuje da se nađe u nekakvoj obvezi Vlade da štiti svoje potrošače. Jer bez obzira kome bile namijenjene reklame na njemačkom jeziku, s obzirom da se radi o stranim lancima. Vjerujem da je to puno krupnije pitanje od samog prava potrošača da bude upoznat sa vrijednošću vrijednošću ili kvalitetom proizvoda i da se takve stvari moraju zabraniti i da Vlada mora imati instrumente kojima će braniti, da strani lanci da svoje proizvode i svoj lanac reklamiraju na stranim jezicima. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Sad ćemo još čuti 2 zaključne 5 minutne rasprave u ime klubova. Prvo u ime kluba HNS-a poštovani zastupnik Petar Baranović. Hrvatska narodna stranka podržati ovaj zakon smatrajući da je on u svakom slučaju pozitivno iskorak u zaštiti, kao što je rekao Don Ivan, "građana Republike Hrvatske", ne samo potrošača. Možda se ne bi ni javili za ovu završnu riječ da i ova rasprava o zaštiti potrošača nije bila dominantno pokrivena pitanjem poskupljenja plina, poskupljenja struje. I pri tome treba neke stvari sagledat realno i reć istinu. Jednom je vrijeme da u najkraćim crtama raščistimo s tim. Što se tiče poskupljenja električne energije kao udara na potrošače, jeste to je mjera i to je nepopularna mjera koju nismo donijeli samo za neke druge, nego smo ih kao ljudi koji se bave politikom, opet citiram Don Ivana "A ne politikantstvom", donijeli svjesni činjenice da je primarni imperativ održati HEP na nogama. I baš eto igrom slučaja je danas nestalo struje u ovoj sabornici, srića da Sabor ima agregat, međutim građani Republike Hrvatske i gospodarstvo Republike Hrvatske nema agregat. 2008. i 2010. godine HERA je donijela mišljenje već tad da je potrebno korigirat cijenu struje, da je potrebno korigirat cijenu struje, nije se to napravilo. Zašto to tadašnja vladajuća garnitura nije napravila ja ne želim uopće se baviti špekulacijama i ne bih se na to osvrtao. Poskupljenje plina i druga poskupljenja energenata proizilaze iz dvije činjenice. Jedno je da nismo energetski neovisna zemlja, da uvozimo energente, da te energente plaćamo na svjetskom tržištu po svjetskim cijenama, a drugo je da smo dio svjetskog tržišta i da su odluke političke o uključenju Hrvatske u svjetsko tržište, liberalizirano tržište u kojem se poštuju svjetske cijene donesene gotovo konsenzusom u ovom Saboru prethodnim mandatima. I to su realne činjenice dame i gospodo kao i poskupljenje PDV-a, povećanje PDV-a koje ste kao mjeru i vi tijekom svoje vladavine napravili jednom prigodom sa 22 na 23% jer ste imali određene razloga vrlo vjerojatno motivirane potrebom da se konsolidira državni proračun. Poštovani kolega Šuker, molim vas nemojte dobacivati iz klupe. Ometate govornika nepotrebno./… Duboko ste svjesni da se ova Vlada bori grčevito za sačuvati prihvatljiv kreditni rejting ove zemlje. Jako dobro znate pogotovo vi koji ste se bavili financijama da velikog prostora za daljnje zaduživanje nema, a da smo kao društvo živjeli u disproporciji između onog što zarađujemo i onog što realno trošimo. To je model koji smo si mogli i taj komoditet priuštiti zadnjih 20 godina konzekvence će osjećati generacije dalje. Ne želim ulaziti u analize zašto se to tako radilo, možda se i moralo. Ali je činjenica da to više ne možemo. Politika je dakle, umijeće donošenja odluka ali i disciplina donošenja odluka. A najgore što bi mi mogli napraviti u ovom trenutku i za energetsku i fiskalnu stabilnost ove zemlje, financijsku je ne donositi odluke. Mi smo vlast koja je dobila povjerenje građana da donosi odluke. I te odluke donosimo ne samo za građane koje ne poznamo i nismo bešćutni nego ih donosimo za svoje rođake, roditelje, braću, sestre, članove obitelji, poznanike, u konačnici za sebe. Iz tog razloga ćemo donositi odluke koje je moguće donijeti, koje su oportune za građane, koje će pomoći da zaštite prava građana, socijalni status građana i poziciju građana, a to je ova odluka u kojoj smo imali hrabrosti za razliku od nekih prethodnika suprotstaviti se i najkrupnijim financijskim subjektima u Hrvatskoj, a to su hrvatske banke. Iz tih razloga će Hrvatska narodna stranka podržati ovaj zakon i dalje nastojati donositi odluke koje će imati ovakav karakter na korist hrvatskih građana. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo, ispravak uvaženog zastupnika Franje Lucića. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ispravljam netočan navod kolege Baranovića koji je rekao da HEP treba održavati na nogama. Nije istina kolega Baranoviću i ne može vam to biti opravdanje da vi povećanjem cijena morate HEP održavati na nogama. HEP je 2010. godine u najtežim uvjetima kada ste sasuli drvlje i kamenje na lopovluk, na sve ono što se u HEP-u događalo, ostvario je dobit 800 milijuna kuna. 2011. nešto manje i siguran sam da Hrvatska elektroprivreda uvođenjem reda ima ogromne rezerve unutar sustava i ovi potrošači bi bili zaštićeni ako će se prije svega to napraviti. A ako se zauzimate za uvođenje reda u institucijama, evo prilike da to napravite i u Hrvatskoj elektroprivredi i da potrošače oslobodite povećanja cijena i da nemate ama baš nikakvog opravdanja za to. Vi ste svjesni naravno kolega Luciću, vi ste svjesni naravno da ovo nije bio nikakav ispravak netočnog navoda to valjda znate. **Lucić, ispričavam se netočan navoda kolege Baranovića da je rasprava o povećanju cijene i svega ovog što je ovdje bilo rečeno politikanstvo. Nije politikanstvo. Nije politikanstvo, jer ako kažete da ćete podržati zakon ali da treba u budućnosti raspravit se o tome i tome onda to nije politikanstvo. Ali radi hrvatske javnosti i radi istine 2010. godine bez obzira što je netko u HERA-i napisao cijena električne energije se nije digla zbog toga jer je bila sjajna hidro godina. Dakle, mi smo te godine imali ogromnu proizvodnju iz vlastitih izvora i zato se nije dizala cijena. I to je politikanstvo kolega Baranoviću kad netočno koristite nešto što nije dobro. A druga stvar što ste vi govorili kad se digao PDV u najtežim trenucima 2009. Sjetite se što ste pričali. Ja to niti kolegi Liniću, niti kolegi Čačiću nikad neću reći jer na takav način nisam raspravljao. potpredsjedniče. Pa naravno ista konstatacija da povećanje struje nije bilo iz razloga što je trebalo spašavati HEP, jer kao što znamo u Hrvatskoj osim HEP-a danas mogu i druge pravne osobe prodavati električnu energiju. No, međutim suština je upravo u problemu i na način na koji to aktualna vlast pristupa vođenju i energetskih kompanija, pa i apsurda koji se u kadroviranju događao. Pa na primjer evo zadnji primjer gdje Hrvatskoj naftnoj regulatornoj agenciji, dakle instalirate čovjeka koji apsolutno nikakve veze nema u životu sa naftom. Dakle, on je bankovni službenik, a smjenjujete priznatog naftnog stručnjaka. Isto tako u HEP-u itd. Dakle, kakvi će rezultati biti iza vaše Vlade to ćemo na žalost tek vidjeti. navod. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa netočan je navod da je ova Vlada učinila sve kako bi sačuvala kreditni rejting Hrvatske. Naime, na žalost oni koji ocjenjuju naš kreditni rejting razumiju da podizanje PDV-a i anti poduzetnička klima u Hrvatskoj definitivno neće sačuvati naš kreditni rejting. (HDSSB)** Pa ispravio bih netočan navod kako je razlog poskupljenja plina činjenica da je Hrvatska energetski ovisna zemlja. S obzirom da Republika Hrvatska proizvodi gotovo 65% svojih potreba za plinom iz vlastitih izvora mislim da ova teza nije točna već da predstavlja zapravo političku demagogiju. Sad ćemo još čuti i zaključne stavove u trajanju od 5 minuta kluba zastupnika HSU-a. Prenijet će ih uvaženi Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice ministra, cijenjene kolegice i kolege. Naravno ova tema o zaštiti potrošača je tema koja će nas uvijek okupirati koja će nas uvijek okupirati i koja će biti nikad dovršena priča. Točno je da ovaj prijedlog zakona još nije odgovorio na pitanje zašto televizijsku pretplatu moraju plaćati oni koji signal ne vide. Točno je da ovaj prijedlog zakona koji ne primaju, odnosno ne vide određene programe. Točno je da ovaj zakon nije odgovorio na pitanje što ako se netko krivo reklamira. Ako ste primijetili u zadnje vrijeme u dnevnom tisku postoji reklama za mirovinu poslije 50-te. Ja sam pokušao istražiti kakva je to mirovina poslije pedesete, nitko u mirovinu poslije pedesete osim u invalidsku ne može ići ali se reklame pojavljuju u dnevnom tisku. Koliko ja znam netko je mogao životnim osiguranjem osigurati rentu koju može mjesečno primati ali to nije mirovina i mislim da je to reklamiranje koje nije u skladu sa našim zakonskim propisima. naravno ovaj prijedlog zakona ne obrađuje što ne isključuje da sutra u nekoj drugoj noveli neće učiniti. I sadašnja novela mislim da je napredak u odnosu na prethodno stanje i mislim da će odnosno klub HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona. No, ono što me uopće motiviralo da se javim za riječ je jedan osobni problem i htio bih razgovarati na jednoj osobnoj razini, razini jedne naše sugrađanke u 83.godini života koja je imala još 1995.godine rješenje o izvršenju za naplatu naknade za vode. Zamislite to je rješenje o izvršenju Općinski građanski sud u Zagrebu aktivirao 7.ožujka 2012.godine i napravio prijedlog za ovrhu i skinuo gospođi u 83.godini života jednu trećinu mirovine i ona je došla sva izvan sebe jer je umjesto 2.400 kn mirovine dobila 1.600 i objašnjeno je da će tako još biti tri mjeseca. Ja ne sporim pravo komunalnom poduzeću da pokuša naplatiti sva dospjela a ne naplaćena potraživanja, međutim Zakon o obveznim odnosima poznaje opći rok zastare od tri godine i nakon toga nitko više nema pravo 3, 7 apsolutna zastara 10 godina, dakle postoje rokovi zastare. Nakon toga nitko više nema pravo naplaćivati svoja potraživanja. Ali nije tu kraj priče. Nakon prve naplate prve ovrhe preko mirovinskog dolazi opomena koja je ukupno obračunala isto tu komunalnu naknadu od 1996. do 15.01.2012. i obavještava gospođu da joj je dug 1.530 kuna i zatezne kamate još 2.400 kuna. Dakle opomena je pred ovrhom. Gledajte, naravno da ni građani ne mogu izbjegavati plaćanje ali dužnost je svake službe da pošalje opomenu i da u vrijeme kada je to uobičajeno naplate svoja potraživanja. U čemu je problem kod zaštite potrošača? Izvlačim zaključak, dakle nije problem u našim zakonima, nemamo sustav koji brani građane koji može ovako nešto blokirati. Naravno da smo mi kao stranka pomogli gospođi, uputili prigovor zastare potraživanja, naravno da smo je uputili pučkom pravobranitelju, naravno da smo ju uputili zastupničko pitanje ministru pravosuđa

nisu problem zakoni ne postoji sustav zaštite potrošača. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem svi zastupnicima i zastupnicama na provedenoj raspravi i ocjenjujem na generalnoj podršci ovog konačnog prijedloga zakona. Rasprava je naravno potaknula i druge teme pa evo dopustite mi da ja iskoristim prigodu na neki način i raspravu oko ovog zakona završno usmjeriti na temu koja se možda granično čula za vrijeme rasprave, ali mislim s obzirom na veliki broj prisutnih čelnika na razini jedinica lokalne samouprave. Govoreći o sustavu zaštite potrošača i odgovornosti za promociju i jačanje sustave zaštite potrošača, potrošači smo svi mi spomenuti odgovornost u vertikali na svakoj razini za promociju zaštite potrošača putem udruga za zaštitu potrošača i putem već funkcionirajućih savjetovališta za zaštitu potrošača. Netko je udruge odnosno savjetovališta nazvao prvom crtom obrane između naših građana i trgovaca s druge strane i to je uvelike točno. vrijedni ljudi okupljeni kroz udruge vrijedni ljudi okupljeni kroz savjetovališta koji dnevno odgovaraju na nekoliko desetaka i poziva i pisanih upita, daju savjete ili kao volonteri ili kao plaćeni savjetnici. Ali ono što je poanta i što bi ovom prigodom iskoristila kao priliku za naglasiti je osim izvršne vlasti, osim vlade, osim Ministarstva gospodarstva u ovom konkretnom slučaju odgovornost za unapređenje sustava potrošača leži na jedinicama lokalne samouprave na onim gradovima gdje djeluju udruge pogotovo na onim gradovima na čijim područjima županija i gradova funkcioniraju savjeti za zaštitu potrošača. Dopustite da kažem da od kada je u hrvatski pravni sustav uopće uveden pojam zaštite potrošača kroz zakonski okvir da je država pratila udruge i savjetovališta sa skoro 13 milijuna kuna, otprilike na godišnjoj razini naše ministarstvo prati koliko može udruge i Savjetovališta za zaštitu potrošača sa u prosjeku milijun i pol kuna. Svi ćemo se složiti da je to nedostatno. Naravno da bismo voljeli biti u poziciji kao primjerice u Saveznoj Republici Njemačkoj sustav za zaštitu potrošača pratiti sa nekoliko milijuna međutim niti po veličini niti po ekonomskoj snazi to ne možemo. Ali što možemo? Možemo podijeliti tu odgovornost i to često zanemarujemo. I zato ovim putem apeliram na sve razine unapređenja, mogućnosti unapređenja sustava zaštite potrošača da jedinice lokalne samouprave također dodanu napore koje rade i financijski i prostorno kroz najam dakle kroz svaki oblik potpore pomognu udruge koje su aktivne na njihovim područjima, pomognu Savjetovališta za zaštitu potrošača. Navest ću samo one možda najagilnije, najpozitivnije primjer koje savjetovalištima i udrugama doniraju poslovne prostore koje im prate kroz niz olakšica kako bi upravo kroz njihov rad građani sa tih područja mogli kvalitetno, brzo i kontinuirano doći do savjeta o svojim pravima upravo putem tih lokalno angažiranih ljudi. Evo Pula, Zadar, Osijek, Zagreb, Varaždin, to su gradovi koji u potpunosti konzumiranju obvezu iz Zakona o zaštiti potrošača, dakle to je obveza. Često dobivamo na neki način sugestije od udruga i od savjetovališta potaknite malo jedinice lokalne samouprave na čijim područjima radimo, osvježite im memoriju o zakonskoj obvezi iz Zakona o zaštiti potrošača da da nam pomognu, da ne moramo za svaki korak ići u ministarstvo, da se ne moramo za svaki korak i za svaku potrebu obraćati. Evo koristim dakle uz zahvalu naravno na prethodno provedenoj raspravi podsjetiti sve nas na podijeljenu odgovornost koju imamo u unaprjeđenju, financiranju, odnosno u bilo kakvom drugom načinu olakšavanja i poticanju daljnjeg rada udruga i savjetovališta za zaštitu potrošača. Hvala. Zahvaljujem. Time je rasprava o tekstu zakona završena, a glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti.